Nadaljujemo, spoštovani kolegice poslanke, poslanci! Nadaljujemo s prekinjeno 19. sejo Državnega zbora in **s prekinjeno 18. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Poročila o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o delu za leti 2022 in 2023**, sicer tajno, ampak zdaj prehajamo na razpravo o stališčih in ugotovitvah komisije ter o predlogih sklepov, ki jih je Državnemu zboru predložila Komisija za nadzor za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Amandmaji k predlogom sklepov niso bili vloženi. Razpravo bomo opravili v okviru preostanka časa vseh udeležencev seje in na podlagi sprotne prijave k razpravi. Ali želi kdo razpravljati? Kolega Žakelj. Vidim, da je interes, potem vas prosim za prijavo. Šest je prijavljenih razpravljavcev, ampak nekateri ne bodo mogli razpravljati, ker ni več časa za to poslansko skupino.

V zaprtem delu smo že opravili kar poglobljeno razpravo pa naj zdaj to, kar je treba in je prav, da se pove, bi se jaz še javno zahvalil za dobro sodelovanje tako članov komisije, sodelovanje je bilo korektno, kot kot bi se tudi zahvalil strokovnim službam, ki so opravile veliko delo, pa tudi varnostno-obveščevalne službe, tako Sova kot OVS in policija, so v največjih primerih korektno sodelovali z našo službo KNOVS, komisijo, in so v primeru, da mi nismo bili upravičeni do določenih podatkov, tudi izrazili to in do tega pač nismo prišli.

KNOVS soglasno podprl sklepe, ki jih bom zdaj navedel, in sicer ena stvar je, da pozivamo vlado, da kljub krizi, ki je zaradi poplav in ostalih zadev, nameni dovolj sredstev varnostno-obveščevalnim službam, da bodo lahko v zaostreni varnostni situaciji še naprej učinkovito delovale za varnost vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Druga taka stvar, ki je tudi sklep, ki je bil soglasno sprejet, je, da pozivamo vlado, da razmisli o izboljšanju ali pa spremembi Zakona o kazenskem postopku in drugih zakonih, ki bodo omogočili učinkovitejše delo tem organom. In sicer se, kot veste, zelo hitro spreminjajo načini komuniciranja tistih, ki nam želijo slabo, kriminalnim združbam, in neumno bi bilo, če bi onemogočili zaradi veljavne zakonodaje, da novim tehnologijam ne sledi in da varnostno-obveščevalne službe tega ne morejo učinkovito opravljati. Tako da je to še ena taka stvar. Tudi na področju delovanja Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb smo v letu in pol tega mandata ugotovili, da prihaja do nekaterih problemov pri sklicevanju sej, sistem je rigiden. Člani komisije za nadzor obveščevalnih služb, v katerih ima po zakonu večino opozicija, pa nimajo nadomestnih članov, tako da je včasih za kakšne nujne stvari, ki se pojavijo, zelo nerodno, če nujno skličemo sejo čez en mesec, tako da smo KNOVS tukaj že naslovili Komisijo Komisijo za poslovnik, da se zadeva skuša urediti. Prav tako pa bi kazalo izboljšati tudi nekatere postopke pri pridobivanju podatkov, kar se je prikazalo v nekaterih zadevah kot negativna praksa, se pravi, KNOVS je pretežko prišel do zadev in pretežko ni imel pooblastil, da bi določene stvari dobil, da pride stvari do dna. In kot zadnja, tukaj sem pa že opozoril kolegice in kolege poslance in tudi vse strokovne sodelavce; zaradi situacije, v kateri se nahajamo, prihaja do povečanih aktivnosti obveščevalno-varnostnih služb drugih držav, zato smo kot eden od sklepov komisije predlagali, da se omogoči vsem poslankam in poslancem ter tudi strokovnim sodelavcem, da se izobrazijo in da se še bolj zavejo nevarnosti, ki pretijo ob morebitni nehoteni ali kakršnikoli predaji določenih pomembnih podatkov, ki bi lahko vplivali in ogrožali varnost Slovenije in naših državljank in državljanov. Naj za konec čisto na kratko še povzamem medijsko izpostavljen primer nadzora na Generalni policijski upravi, ki ga je v novembru izpostavila opravila Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Še enkrat bom povedal, da je komisija ravnala zakonito in skladno z uveljavljeno prakso dela komisije. Hvala.

V odprtem delu te seje se bom pravzaprav opredelil samo okrog predlogov sklepov, ki so pripravljeni za odločanje potem tudi na plenarni seji. Ti sklepi, ki jih komisija predlaga, se mi zdijo smiselni in potrebni. Zavedamo se namreč, da obveščevalno-varnostne službe in varnostna služba igrajo izjemno pomembno vlogo v naši družbi in izjemno pomembno vlogo tudi za nacionalno varnost naše države, in prav je, da imajo te službe na razpolago tudi ustrezna finančna sredstva, ki bodo zagotavljala tako kadrovsko popolnjenost kot tudi tehnični napredek, če se lahko tako izrazim, da bodo učinkovita pri svojem delu. Seveda na drugi strani je tukaj tudi vloga Komisije za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami, ki mora bdeti nad tem, da ne prihaja do zlorab. Če do zlorab. Če so te službe finančno podhranjene, potem pomeni, da nazadujejo tako na področju tehnologije kot seveda tudi kadrov, in tega si tukaj v tem trenutku, v teh okoliščinah, v teh geopolitičnih spremembah ne moremo in ne smemo privoščiti. Posebna zgodba, kot sem že omenil, se dogaja tudi na področju zakonodaje, ki predvideva uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov. Zakonodaja, vsaj tako nam razlagajo tudi varnostne službe, predvsem iz vrst policije, ugotavlja, da izjemno težko pridejo do učinkovitih podatkov ali pa dokazov za uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov zaradi vse bolj tesne, toge zakonodaje, ker vemo, da tehnologija na eni strani napreduje, na drugi strani pa naši organi pregona nimajo zadostnih tehničnih in drugih sredstev, da bi se lahko učinkovito borila proti temu. In če služba ne bo učinkovita pri tem, potem lahko vemo, da bo rasla še bolj organizirana kriminaliteta, da se bodo huda kazniva dejanja, najhujša kazniva dejanja v naši državi še povečala in varnostna situacija se bo posledično temu tudi zmanjšala. To je nekako tudi drugi oziroma tretji sklep, ki smo ga na komisiji obravnavali. Četrti se nanaša na samo delo komisije, ki govori o tem, da že dalj časa ni bila zakonodaja s področja parlamentarnega nadzora nad obveščevalnimi in varnostnimi službami spremenjena in da je potrebno tudi tu narediti nek korak naprej. S tem se strinjam in moram povedati tudi, da zadnja dogajanja, ki smo jim priča te dni, ko so mediji pač izpostavili primere nadzora, o katerem je govoril tudi moj predhodnik na Generalni policijski upravi, in ker se in ker se izraža sum domnevne zlorabe instituta nadzora, je potrebno v zvezi s tem resnično, da KNOVS opravi sejo, da se o tem pogovorimo, da odkrijemo in obelodanimo znotraj KNOVS tudi vse okoliščine, kako je do tega prišlo, ugotovimo, ali je zadeva šla zakonito ali ni šla zakonito, in seveda tudi, da potem ugotovimo, ali obstaja razkorak med prakso, ki jo Komisija za nadzor nad obveščevalnimi-varnostnimi službami izvaja, če obstaja razkorak med prakso in teorijo, torej med prakso samo in pa med zakonskimi določbami, ki opredeljujejo naloge komisije. In jasno, če v tem primeru ugotovimo, da obstaja razkorak, bo treba to nemudoma spremeniti tako na področju prakse kot seveda tudi na področju zakonodaje in podzakonskih aktov, ki se tega tičejo. Tako da lahko povem, da me skrbijo informacije, katere so prišle v javnost, in zato je nujno, da se čim prej usedemo in o tem pogovorimo. V tem kontekstu je pa potrebno tudi razmišljati in pa narediti korak naprej na področju osveščanja in izobraževanja vseh nas kolegov poslank in poslancev. Kajti kot je bilo že rečeno, smo v času, ki je izjemno zahteven, in tuje obveščevalne službe pač izvajajo vse aktivnosti, da pride lahko do ključnih podatkov in informacij. Vsi vemo, da tudi poslanke in poslanci tukaj imamo dostop do različnih takšnih in drugačnih občutljivih in za državo pomembnih podatkov, in zato je prav, da se ves čas izobražujemo, osveščamo in pazimo na to, da informacije, ki so nam zaupane, ne uhajajo izven institucije. S tem lahko naredimo veliko škode, če nismo osveščeni, če nismo informirani, če se ne zavedamo ali pa morda če tudi namenoma sprožamo informacije zaradi nekakšnih parcialnih političnih interesov, to je pa še najbolj nizkotno, najbolj nedopustno. Zato, spoštovani kolegice in kolegi, sam ugotavljam, da so sklepi smiselni, kot sem že dejal, in potrebni in Socialni demokrati bomo te sklepe podprli.

tudi če je prišel nek dopis, ki ni zahteva za sklic izredne seje. Vemo, kakšen je poslovnik. In treba je jasno povedati, kaj se je kršilo, če se nekaj sumi, zelo jasno. To bomo naredili takoj. To verjamem predsedniku in najbrž to verjamete tudi vi, kolegica in kolegi, člani KNOVS. Sem pa zadovoljen, in to potrjuje dolgoletno prakso, da ko smo na zaprti seji v gluhi sobi, kjer pač KNOVS zaseda, da smo bistveno bolj konstruktivni kot pred kamerami. Zato je to poročilo, ki ga imamo na mizi, ki ga obravnavamo, praktično sprejeto s soglasjem in tudi kot vidim, se bodo vsi ti sklepi soglasno v tem Državnem zboru podprli, tako vsaj pričakujem, takšni so signali iz poslanskih skupin. Pravim, da smo bolj konstruktivni. Lahko samo ponovim, kar je povedal kolega Baković, ker je to nekako naše skupno stališče, poziv vladi za novelacijo, posodobitev zakonodaje in seveda in seveda tudi za več finančnih sredstev obveščevalno-varnostnim službam. To je pa spet naša naloga, ko bomo obravnavali proračunske dokumente, vendar ne gre samo za tehniko, ja, gre tudi za kadrovsko popolnjenost. Tukaj smo šibki. Zakaj? zaradi sistema plač v javnem sektorju. Kako boste dobili vrhunske, recimo, IT strokovnjake za takšno plačo, kot jo pač sedaj v tem primeru ta naš nesrečni javni plačni sistem omogoča? Zelo težko. In tukaj moramo imeti optimalno opremljenost in seveda tudi optimalno kadrovsko zasedbo ravno zaradi trenutne geopolitične situacije, ki nas mora skrbeti. In tukaj je naloga parlamenta, da svojo vlogo odigra tako, kot je treba. Tudi tukaj na odprti seji lahko izrazim zadovoljstvo, da je bilo sodelovanje z nadzorovanimi službami v veliki veliki večini zelo dobro. Samo primer. Če bi KNOVS šel nezakonito na kakšen nadzor, ali mislite, da ne bi bili zavrnjeni? Pravzaprav bi po moji oceni morali biti zavrnjeni, pa pa nikoli nismo bili. Toliko. Tako da v tem pogledu pričakujem tudi korektno sodelovanje naprej, da se bo nekako krepila ta parlamentarna demokracija oziroma parlamentarni nadzor, ki je izjemnega pomena v parlamentarnih demokracijah. Če ta pade, potem imamo avtoritarni sistem. In moram reči, moje osebno mnenje, me je zelo skrbelo, da smo 13. maja leta 2022 konstituirali Državni zbor, KNOVS, Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, pa šele v mesecu oktobru istega leta. Se pravi, dobrih pet mesecev je bil nek vakuum. Kaj se je tam dogajalo, ne vemo in ne bom tudi javno razpredal. Iskrena hvala tudi našim strokovnim sodelavcem naše komisije in se nadejam dobrega sodelovanja tudi naprej in tudi razumevanja javnosti. To delo ni enostavno, ga bomo pa opravljali po svojih najboljših močeh tako, kot doslej, zakonito, v skladu z Zakonom o parlamentarnem nadzoru in v skladu z našim poslovnikom. Če bo šla zadeva izven teh okvirov, mene ne bo zraven. Hvala lepa.

zraven zlorablja še podatke, da ne bi zavajal tudi javnost. Ta afera, ki se je zgodila pa ta teden, nima veze s tem poročilom notri, to pa zdaj dobivamo podatke o tem. In to zavajanje, manipulacije in izkoriščanje KNOVS za takšne rabote, preverjanje njihovih članov, ki so bili omenjeni in so tudi v preiskavi v aferi DARS, to je nedopustno in prosim ne mešajte tega in ne zavajajte ljudi. Samo temo, ki je bila pa poročilo o delu komisije, smo pa vsi podprli, ampak brez teh stvari, ki se dogajajo zdaj v javnosti in v medijih in po televiziji. Proceduralni predlog je tak priročen izgovor za marsikaj. Vse vas prosim, da se držimo teme, ki jo obravnavamo, ne pa da sedaj obračunavamo drug z drugim. Kolega Cigler Kralj, izvolite, Hvala lepa, spoštovana predsednica. Zdaj pa prosim, moj proceduralni predlog je, da kolegu Uraniču daste enega izmed opominov ali pa nekaj takega, zato ker vsi, ki smo bili tu na zaprtem delu seje, vemo, da je tam grobo obtožil in obsodil, ne samo obtožil, obsodil predsednika KNOVS, zlorabil podajanje stališč in zdaj grobo kršil tudi Poslovnik v smislu zlorabe proceduralnega, to, kar ste sami ugotovili. Zdaj je pa tega dovolj. Prosim zaščitite integriteto tega Državnega zbora in poslanca in predsednika KNOVS, ki je tukaj poročevalec.

ne vem, če je to sploh spodobno, da prosim, ker smo bili opozorjeni pred začetkom tajne seje, da se stvari ne govorijo niti po koncu mandata ne. Če se Če se bo zgodilo, da se bo kakšna informacija, ki je pač bila na zaprti seji, znašla kje drugje – kdo bo odgovarjal? In ja, bom zaščitila integriteto Državnega zbora v vseh primerih, ko jo bo potrebno zaščititi. Bo še kdo razpravljal, morda tukaj? Kolega Žakelj. Še kdo? Kolega Žakelj, izvolite.

kolegu Teodorju Uraniču bi povedal, da je zapisnik nadzora na Generalni policijski upravi v novembru del poročila. Sklep o imenovanju pooblaščene skupine je bil soglasno potrjen na eni od predhodnih sej, preden smo šli v nadzor. Na tem nadzoru sta bila dva člana koalicije in dva člana opozicije, med njimi tudi gospod Teodor Uranič, in po ustaljeni praksi in v skladu s Poslovnikom je KNOVS opravil predstavitev na naslednji seji, predstavitev zapisnika, ki je bil zapisan, podpisan, tako s strani predsednika KNOVS kot s strani direktorja Generalne policijske uprave. Tako da tukaj prosim ne zavajati, šlo je za ustaljeno prakso in ta zapisnik je tudi del poročila, ki je bil sprejet soglasno.

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo na mojo pobudo na naslednji seji, ki bo sklicana, obravnavala ponovno, in to zapisnik in postopke, ki so bili do zdaj vodeni v skladu z nadzorom nad izvrševanjem prikritih preiskovalnih sredstev. Ne pa zavajati, da je problem zakonitost našega postopka, ki je bil zakonit, problem, o katerem se bomo pa pogovarjali, pa je, kako so ti tajni podatki lahko prišli v javnost. Zdaj pa lahko povem tudi za javnost, jaz sem kot predsednik zahteval ugotovitev revizijske sledi tega zapisnika. In vsi namigi kažejo, da člani komisije tako kot do sedaj, tudi tokrat, v tem primeru, niso izdali teh podatkov. Torej edini možni drugi vir je policija. Tukaj pa me ne skrbi kot predsednika komisije, ki skrbi za nadzor nad temi službami, ki imajo močna pooblastila, ki lahko tudi bistveno vplivajo na varnost človeka in na človekove pravice. Tukaj, kot ste slišali, smo za to, da se ta pooblastila omogočijo prisluhe in vse mogoče zadeve na najsodobnejših napravah, z najsodobnejšimi napravami, vendar, vas opozarjam, tudi kontrola mora biti najboljša. In zdaj, kar se tiče zavajanja javnosti, naj vam jaz povem. Včeraj zvečer sem prišel domov, pa mi je moja hčerka, ki je v osnovni šoli, rekla: »Očka, meni je pa učiteljica rekla, da ti ljudem prisluškuješ.« Glejte, se smejete, vendar to mediji naredijo za to, ker zdaj večina ljudi ne ve, kakšna je funkcija Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Pa naj zdaj javno povem, komisija naj bi ščitila državljanke in državljane v primeru, da sumijo, da jim nezakonito prisluškujejo. In to smo mi tudi opravljali. In ker smo za vseh 15 številk, za katere jaz osebno nisem vedel, katere so, za vseh 15 številk, je Generalna policijska uprava ugotovila, da ne izvajajo nad njimi prikritih preiskovalnih ukrepov. So nam to povedali, mi smo bili pa tiho. Nikomur nismo povedali. Če bi, ker smo namreč kontrolirali zakonitost oziroma morebitno nezakonitost prisluhov, in to, kar se v medijih pojavlja, ni res, da je bil to edini nadzor na Generalni policijski upravi, mi smo šli v ta nadzor tudi drugič in smo naključno povedali, dajte nam to odredbo, to odredbo, petnajsto odredbo, prvo odredbo in so nam to dali in smo člani komisije to pregledali. Ker kot rečeno, ta pooblastila so močna za te službe in morajo za to, da prisluškuje nekomu, imeti sodno odredbo. V tistem primeru, ki sem ga omenil, ni bilo problemov, v tem problemu pa mi ščitimo državljanke in državljane, da do teh nepravilnosti ne prihaja. Zdaj ali je to Francelj ali je Janez, vi želite od mene kot predsednika, da bom rekel za nekoga, ki sumi, da mu prisluškujejo, bom najprej vprašal, si ti mogoče član desnice, Nove Slovenije, a si ti mogoče član Levice. Glejte to ni bistveno. Bistveno je, da smo vsi državljanke in državljani pred zakonom enaki, to je bistveno. Zdaj, lahko da je bilo na tem spisku nekaj več teh članov pa nekaj manj teh članov. V preteklosti, v prejšnjih mandatih je komisija že nadzirala nekatere politično izpostavljene osebnosti, pa tega ni nihče problematiziral, zdaj se pa problematizira zadevo, ki se je dogajala novembra, konec aprila. Glejte, strašna aktualizacija. In zdaj naj še končam s citatom, ki je sicer del ki je sicer del tajnega poročila, pa naj mi predsednica oprosti. To je citat Decima Junia Juvenala, domnevam, da je to nek rimski državljan, ki je citiral: »Kdo bo bdel nad varuhi?« Že v starem Rimu so vedeli, da če imaš nekoga, ki ima močna pooblastila, mora nekdo bdeti nad varuhi, in to je KNOVS. In jaz upam, da bomo tudi vnaprej lahko korektno sodelovali, tako koalicija kot opozicija, ker tako, kot je kolega Baković lepo rekel, vsakokratna opozicija in vsakokratna koalicija. In da bomo sposobni te sklepe, ki smo jih soglasno potrdili na KNOVS, tudi kot Državni zbor sprejeti. Pa boste mogoče zdaj vi šli v opozicijo, pa bomo mi v koaliciji ali obratno, ni bistveno, bistveno je, da naredimo korak naprej pri varnosti naših državljanov in da naredimo korak naprej pri izboljšanju varnosti pred kriminalnimi združbami in pred težkimi razmerami, pred katerimi je tako Slovenija kot cel svet. Hvala.

govoril predsednik KNOVS, to ni tema. Tema, današnja, je vsebina teh zaključkov delovanja KNOVS 2022, on se je pa zdaj dotaknil teme, ki se je dogodila ta teden, ko so določene zadeve pricurljale ven. Zdaj celo govorimo o 15 številkah! Včeraj so povedali predstavniki, vidni predstavniki NSi, ki so v aferi trenutno Dars osumljeni, da so oni zahtevali od članov komisije. Glejte in zdaj ne moremo mi tu razpravljati o tem, to bo stvar notranje seje, ki jo bo moral sklicati predsednik, to pomeni seje, ki sem jo jaz zahteval, nujno sejo,

Vidim, da ne bo nihče več razpravljal, torej zaključujem razpravo. Državni zbor bo glasovanje o predlogih sklepov opravil danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **5. TOČKO DNEVNEGA REDA,

Dovolite mi, da na kratko predstavim poglavitne rešitve Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, ki ga je Vlada predložila Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku. Poglavitni cilji predloga zakona so zvišanje trošarin za tobačne izdelke in dopolnitev opredelitve tobačnih izdelkov, namenjenih vdihovanju brez izgorevanja, da lahko vključujejo tudi morebitne nove izdelke, na primer zeliščne zvitke za segrevanje brez tobaka, elektronske vodne pipe in drugo. Predlog za dvig trošarine za tobačne izdelke ima poleg fiskalnega in zdravstvenega cilja še cilj preprečiti zmanjšanje čezmejnih nakupov tobačnih izdelkov v Sloveniji in zmanjšati povpraševanje nakupa na črnem trgu. Z namenom zmanjšanja nezakonitih ravnanj in izogibanja plačilu davkov se z novelo zakona predlaga okrepitev nadzora nad proizvodnjo tobačnih izdelkov nad nepredelanim tobakom in nad mazalnimi olji. Predlaga se nadzor nad napravami za proizvodnjo tobačnih izdelkov in obvezno za obračun in plačilo trošarine za nepredelani tobak in mazalna olja, če se zanj v nadzoru ugotovijo nepravilnosti. V primeru ugotovljenih nezakonitih ravnanj in nepravilnosti se šteje, da se bo nepredelan tobak porabil kot tobačni izdelek in mazalno olje kot pogonsko gorivo. Ker v skladu z Zakonom o trošarinah nepredelan tobak in mazalno olje nista trošarinska izdelka, se zanju do sedaj trošarina ne plačuje. Pogoji za vračilo trošarine za komercialni prevoz in industrijsko komercialni namen ter oprostitev trošarine za energetsko intenzivna podjetja se prenašajo iz veljavnih podzakonskih predpisov v zakon. Z namenom spodbujanja učinkovite uporabe energije se z novelo zakona predlaga dopolnitev pogojev za oprostitev plačila trošarine za energetsko intenzivna podjetja s pogojem imetništva certifikata skladnosti s standardom SIST EN ISO 14001 ali 50001, ki sta mednarodna standarda za upravljanje okolja in energije. Pridobljena certifikata zagotavljata podjetju vodenje in izboljšanje celotnega sistema ravnanja z okoljem in načrtno povečevanje energetske učinkovitosti, učinkovito upravljanje potencialnih prihrankov s tega področja in izvajanje ustreznih ukrepov na področju upravljanja energije. S predlaganim zvišanjem trošarine za tobačne izdelke se pričakuje povečanje prihodkov državnega proračuna za 11 milijonov evrov v letu 2024. Zakon bi se začel uporabljati s 1. junijem.

Predsedujoča, hvala. Lep pozdrav! Odbor za finance je na 19. seji dne 4. 4. 2024 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 75. seji dne 1. 3. 2024 sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Odboru je bilo posredovano gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora, predlog zakona, mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

Pri delu odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Zakonodajno-pravne službe ter Državnega sveta. V dopolnilni obrazložitvi je državna sekretarka na Ministrstvu za finance predstavila poglavitne rešitve predloga zakona, ki uvaja zvišanje trošarin za tobačne izdelke in spremenjeno opredelitev tobačnih izdelkov, namenjenih vdihovanju brez izgorevanja. Okrepil bi se naj nadzor nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji ter preneslo pogoje za vračilo trošarine iz podzakonskega predpisa v sam zakon. Povedala je, da se za namen spodbujanja učinkovite rabe energije s predlogom zakona predlaga dopolnitev pogoja za oprostitev plačila trošarine za energente za energetsko intenzivna podjetja s pogojem imetništva certifikata o skladnosti s standardom SIST EN ISO 14001 ali 50001. V zaključku je navedla, da se s predlogom zakona zasledujeta tako fiskalni kot zdravstveni cilj. Pričakuje se namreč povečanje prihodkov državnega proračuna za 11 milijonov. Z okrepitvijo nadzora ter z višanjem obdavčitve tobačnih izdelkov pa se sledi cilju zmanjšanja in opuščanja uporabe tobačnih izdelkov in s tem izboljšanja zdravstvenega stanja naše populacije. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pomisleke iz pisnega mnenja. Le-ti se nanašajo na ne dovolj jasno določene predlagane zakonske rešitve, pri čemer je izpostavila vprašanji, za katere izdelke velja poseben nadzor in ali se med te izdelke uvršča tudi nepredelan tobak. Nadalje je opozorila še na nejasnosti pri delitvi členov, na katere se za posamezne zakonske določbe sklicuje. Prav tako pa ni podana opredelitev, kaj so obsežna tržna gibanja. Povedala je še, da se z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin dodatno pojasnjujejo sklicevanja zakonskih določb, s čimer se odpravlja zgoraj omenjena dvoumnost. Na koncu je dodala, da bodo zakonsko besedilo, kot je to običajno pred objavo v Uradnem listu, še redigirali. Predstavnik Državnega sveta je povedal, da je bil na Komisiji Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v razpravi izpostavljen predvsem očitek vladnega dogovora o tem, da se poglavje trošarin v obstoječem zakonu ne bo noveliralo, saj naj bi se vse trošarine zajele v novem zakonu o trošarinah. Na komisiji je bila vseeno izražena podpora predlogu zakona, saj so mnenja, da gre za minimalne spremembe, namenjene predvsem varovanju zdravja državljanov. V razpravi so članice in člani odbora kljub nekaterim pomislekom zaradi zvišanja obsega davčne obremenitve pozdravili glavni namen zakona, ki je varovanje javnega zdravja. S strani opozicijskih poslancev pa je bila izpostavljena dilema glede namena dviga cen trošarin s ciljem, da bi se omejili čezmejni nakupi končnih potrošnikov. Opozorjeno je namreč bilo, da so se potrošniki vedno usmerjali na cenejše trge in da dvig cen tobačnih izdelkov ni pravi pristop k omejevanju čezmejnih nakupov. Podan je bil tudi predlog za uvedbo tako imenovanega trošarinskega koledarja po zgledu nekaterih drugih evropskih držav, po katerem bi bile spremembe v trošarinski politiki bolj predvidljive. Kot velik problem je bil v razpravi izpostavljen tudi nekontroliran črni trg, na katerem potrošniki konzumirajo nepreizkušene in necertificirane izdelke in s tem povzroča še večjo škodo zdravju. Odbor je seveda sklep soglasno podprl. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Andreja Živic. Izvolite. hvala za besedo. zaradi vpliva visokih cen energentov ter se s tem zagotovi pomoč kmetijskemu in gospodarskemu sektorju. Poglavitni cilj tokratnega predloga so zvišanje trošarin za tobačne izdelke in dopolnitev opredelitve tobačnih izdelkov, namenjenih vdihovanju brez izgorevanja. To vključuje tudi morebitne nove izdelke, na primer zeliščne zvitke za ogrevanje brez tobaka, elektronske vodne pipe in podobno. Gre za manjše spremembe, Gre za manjše spremembe, ki so namenjene predvsem varovanju zdravja državljanov. Podatki raziskav Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč kažejo, da po elektronskih cigaretah, ogrevanih tobačnih izdelkih, nikotinskih vrečkah in brezdimnih tobačnih izdelkih posegajo še posebej mladostniki in mladi odrasli, kar je zelo zaskrbljujoče, saj je v tem starostnem obdobju uporaba izdelkov z nikotinom povezana s pomembnimi tveganji. Uporaba nikotina v tem starostnem obdobju ima številna pomembna tveganja za zdravje, zasvojenost, škodljive učinke na razvijajoče se možgane ter zvišano tveganje za kajenje navadnih cigaret. Za vedno večjo uporabo teh izdelkov med mladimi so ključni dostopnost številnih raznolikih arom, intenzivno oglaševanje in promocija na spletu, predvsem na družbenih omrežjih. Da bi zmanjšali število nezakonitih ravnanj in izogibanj plačilu davkov, se z novelo zakona predlaga okrepitev nadzora nad proizvodnjo tobačnih izdelkov, nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji. Predlaga se nadzor nad napravami za proizvodnjo tobačnih izdelkov in obveznost za obračun in plačilo trošarine za nepredelan tobak in mazalna olja, če se pri tem v nadzoru ugotovijo nepravilnosti. Dodaja se pogoj, da je energetsko intenzivno podjetje upravičeno do vračila trošarine za energente, če ima pridobljen certifikat o skladnosti z dvema mednarodno uveljavljenima standardoma za ekološko ukrepanje, ki pomagata podjetjem izboljšati njihovo okoljsko uspešnost z učinkovitejšo rabo virov in zmanjšanjem količine odpadkov. Tak pogoj bo energetsko intenzivna podjetja spodbudil, da bodo učinkovitejše porabljala vire, zmanjševala količino odpadkov, vzpostavila sisteme za izboljšanje energetske učinkovitosti ali pa bodo morala ta podjetja odstopiti od oprostitve plačila trošarine. To bo spodbudilo podjetja, da z viri in energijo ravnajo čim bolj učinkovito in gospodarno. S predlaganim zvišanjem trošarin za tobačne izdelke se sicer pričakuje povečanje prihodkov državnega proračuna za 11 milijonov v letu 2024, zakon pa bi se začel uporabljati s 1. junijem. V Poslanski skupini Svoboda podpiramo prizadevanja in cilje predloga trošarinske novele, zato bomo soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Rado Gladek bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. **RADO Spoštovana predsednica, predstavnice Vlade, spoštovani kolegice in kolegi! Pred nami je glasovanje o zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah. S predlaganim zakonom želi Vlada Republike Slovenije že četrtič v dobrem letu dni med drugim zvišati trošarine na tobačne izdelke, hkrati pa dopolniti opredelitev izdelkov, namenjenih vdihovanju brez izgorevanja. Namen trošarinskih dajatev je večplasten, tovrstne dajatve se uporabljajo za regulacijo potrošnje določenih izdelkov, hkrati pa se uporabljajo za stekanje dodatnih prihodkov v javno blagajno. Ker imajo trošarine vpliv na končno ceno posameznega izdelka, posredno vplivajo tudi na nakupovalne navade potrošnikov. Ni potrebno pojasnjevati, kdaj se kolone vozil s tujimi registrskimi tablicami tablicami povečajo pred bencinskimi servisi v Sloveniji in kdaj si kadilci kupijo zalogo cigaret ob potovanju v tujino. Posledično pa ima časovno nepredvidljiva trošarinska politika ter sprememba nakupovalnih navad kupcev tudi vpliv na gospodarstvo. Cene tobačnih izdelkov vplivajo tudi na porast črnega trga. Tudi v Sloveniji več ne preseneti novica, ko organi pregona najdejo nelegalno proizvodnjo cigaret. Pri črnem trgu pa ne gre samo za finančni izpad javne blagajne, ampak tudi za dejstvo, da uporabniki kadijo nepreizkušene oziroma necertificirane tobačne izdelke. Te ugotovitve je Vlada zapisala tudi v predlogu zakona, citiram: »Izkušnje drugih držav kažejo, da se v primeru čezmernih dvigov trošarine in cene tobačnih izdelkov potrošniki preusmerijo k nakupom tobačnih izdelkov v drugih, predvsem v sosednjih državah, kjer so tobačni izdelki cenejši, ter k nelegalni proizvodnji in nakupu tobačnih izdelkov na črnem trgu, kar negativno vpliva na davčne prihodke, ne vpliva pa na zmanjšanje porabe tobačnih izdelkov.« Konec citata. V Sloveniji naj bi stremeli k predvidljivi davčni politiki, kar nepredvidljivo spreminjanje trošarin večkrat letno prav gotovo ni. Veliko evropskih pa tudi drugih držav pozna tako imenovani trošarinski koledar. Trošarinski načrt oziroma večletni trošarinski koledar zagotavlja stabilne in predvidljive trošarinske politike ter varuje davčne prihodke od tobačnih izdelkov. Problematičen je tudi sam način izračuna trošarine na podlagi tako imenovane trošarinske formule. V veljavnem zakonu je trošarinska formula definirana na naslednji način, citiram: »Trošarina za cigarete se določi v odstotku od tehtanja povprečne drobnoprodajne cene cigaret, specifična trošarina pa v odstotku od skupne davčne obremenitve cigaret v razredu tehtane povprečne drobnoprodajne cene, ki vključuje trošarino in davek na dodano vrednost od teh cigaret in znaša 50 procentov od skupne davčne obremenitve cigaret v razredu tehtane povprečne drobnoprodajne cene.« Zakaj je trošarinska formula problematična? Ker določa soodvisnost vseh treh trošarin, kar pomeni, da je potrebno s spremembo cene spremeniti prav vse trošarinske stopnje. Na ta način Ministrstvo za finance ne more učinkovito načrtovati davčnih politik, politik, prav tako ne more učinkovito določati trošarinskih stopenj, saj jih določa in omejuje prav formula. Trošarinska formula odvzema Državnemu zboru zakonodajni in pravni nadzor nad tobačnim davčnim sistemom, je ostanek preteklosti ter v celoti nesmiselna, nepotrebna. Danes tako Državni zbor kot Vlada ne moreta učinkovito določati trošarinskih stopenj, ker so vnaprej določene in omejene s formulo ter s tržno tehtano povprečno drobnoprodajno ceno. To je ključen dejavnik, ki vnaprej določa raven najnižje trošarine. Povedano drugače, trošarinske stopnje in najnižje trošarine za tobačne izdelke ne določa ta Zakon o trošarinah, torej Državni zbor, niti uredba, torej Vlada, temveč poslovna politika zasebnih proizvajalcev, ki dajejo tobačne izdelke na slovenski trg. Formula omejuje prožnost Vlade pri določanju stopenj specifične in proporcionalne trošarine. Nihče ne zahteva od Slovenije zapletenih formul, zapisanih v zakonodajo. Zakonska rešitev je tako dejansko relikt, ostanek preteklosti in je nesmiselna. Formula brez utemeljitve odvzema Državnemu zboru regulatorni pravni nadzor nad davčnim sistemom. Izbris formule iz Zakona o trošarinah bi pomenil ponovno pridobitev ustavnega nadzora nad davčno politiko v korist Državnega zbora, odpravil bi zastarele nepotrebne omejitve pri načrtovanju in izvajanju fiskalnih politik ter omogočil Vladi Republike Slovenije vzpostavitev učinkovitega in natančnega proračunskega načrtovanja. Na podlagi povedanega v Slovenski demokratski stranki zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati je naslednja, v njenem imenu kolega Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovana gospa državna sekretarka, kolegice in kolegi! Na matičnem delovnem telesu, torej na Odboru za finance smo razvili kar dobro razpravo o splošni trošarinski politiki in ocenili, da je dokaj kaotična v naši državi. Kar se novele Zakona o trošarinah tiče, je treba povedati, da je glavna novost zakona povišanje trošarine ter okrepitev nadzora za prodajo tobačnih izdelkov. To sicer povečuje obseg davčne obremenitve, vendar je utemeljeno z varovanjem javnega zdravja, čemur je nemogoče nasprotovati. Vendar pa zakon prinaša tudi omejitev oprostitve trošarine za energetsko intenzivna podjetja, torej gospodarske družbe, če ne bodo pridobila tako imenovanega zelenega certifikata, v skladu s standardom ISO 14001 ali 50001. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da gre pri tem lahko za nepotrebno obremenjevanje slovenskega gospodarstva, kar smo mi še posebej občutljivi, ter za zniževanje konkurenčnega položaja naših podjetij, v primerjavi s podjetji v drugih državah. Ravno na področju konkurenčnosti moramo biti parlamentarci izjemno izjemno Skrbi nas, da je Slovenija letos na lestvici ekonomske svobode kar znatno padla, to pomeni tudi padec pravzaprav na področju konkurenčnosti. In se sprašujemo, kdaj bo vlada prinesla v parlament kakšen zakon, ki mu bomo lahko rekli korenček za gospodarstvo. Vsi se zavedamo in tako bi potem tudi morali delovati, če se zavedamo, da samo močno gospodarstvo zagotavlja financiranje, izdatno financiranje socialne države. Samo močno gospodarstvo zagotavlja financiranje vseh družbenih podsistemov: izobraževanje, zdravje, zdravje na prvem mestu, varnost in tako naprej. naprej. Te dodatne administrativne obremenitve gospodarstva so samo eden od razlogov, zaradi katerih poslanci Nove Slovenije zakona ne moremo podpreti. Hvala lepa. Hvala lepa. Poslanska skupina Socialnih demokratov je naslednja, v njenem imenu kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani predstavnice Vlade, kolegice in kolegi! Poglavitni cilj sprememb in dopolnitev Zakona o trošarinah je uskladitev davčnih stopenj na področju tobaka in tobačnih izdelkov. Ker trošarina predstavlja enega od temeljnih davčnih virov, pa je jasno, da je cilj zakona tudi povišanje davčnih prihodkov iz tega naslova. Ocena Vlade je, da bi se prihodki iz tega naslova povišali za 11 milijonov evrov. Predlog vsebinsko sledi nedavno sprejetim spremembam Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ki je razširila nabor obdavčljivih izdelkov tudi na elektronske cigarete in podobno. Dvig davčne obremenitve je logičen korak k dodatnemu omejevanju ponudbe teh izdelkov. Osnovna stopnja trošarine za tobačne izdelke je namreč nespremenjena že skoraj 20 let. Vlada zato ta ukrep šteje za pomemben korak pri zmanjševanju rabe tobaka. Zakon uvaja tudi nove načine nadzora nad zlorabami in davčnim izogibanjem pri tobaku, tobačnih izdelkih ter prometu z mazalnimi olji. Dodaten korak v smeri bolj zelenih davkov pa so določila za dodatno oprostitev trošarine energetsko intenzivnim podjetjem, seveda pod pogojem, da imajo certifikat za najvišje standarde s področja upravljanja okolja in energije. Na ta način se zagotavlja olajšave na voljo tistim, ki so tudi sami naredili tehnološke korake za okolju bolj prijazno proizvodnjo. V prihodnosti v Poslanski skupini Socialnih demokratov pričakujemo temeljito razpravo o prihodnjem konceptu trošarin in njegovi ustrezni nadgradnji. Ta bo potrebna že zaradi okoljskih in podnebnih zahtev. Sistem trošarin namreč davčne prihodke gradi na obdavčenju izdelkov, ki imajo tudi negativen vpliv na zdravje ljudi oziroma okolje. Na eni strani tako tvegamo, da s previsokimi davčnimi stopnjami ustvarjamo pritiske na razvoj črnih trgov in tihotapstva, na drugi strani pa so davčni prihodki iz tega naslova odvisni od prometa in dejavnosti, ki bi jih veljalo v mnogih primerih še bolj omejiti, če naj bi preprečili njihove negativne stranske učinke.

Hvala lepa za besedo. Trošarine niso samo javnofinančni vir, s katerim se polni državni proračun. Trošarine so priložnost za državo in družbo, da ureja trg in uporabnike ščiti pred nezakonitimi in obenem nevarnimi produkti, ki se na tem trgu pojavijo. Z dopolnitvami Zakona o trošarinah, ki ga predlaga Vlada, se država želi spopasti z v preteklih letih znano nezakonito proizvodnjo tobačnih izdelkov. Ta potreba izhaja iz ugotovitev Finančne uprave Republike Slovenije, ki je v letih prejšnje vlade zasegla kar 109 ton ilegalnega tobaka in preko 10 milijonov ilegalnih cigaret, kar je povzročilo nujnost reagiranja in to je pripeljalo ta predlog na poslanske klopi, kar je tudi osnovni namen trošarin in trošarinske zakonodaje, to je preprečevanje nezakonite proizvodnje ter izogibanja plačilu davkov, s tem pa tudi izpolnjevanje zahtev in zavez, določenih v protokolu za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki. Kot je uvodoma rečeno, ni zgolj in edini namen trošarinske zakonodaje povečanje finančnih prihodkov za proračun, ampak z zaostrovanjem nadzora in sankcij za nezakonito proizvedene tobačne izdelke in prepovedjo nezakonite proizvodnje in prodaje s strani posameznikov ščitimo najranljivejše skupine prebivalstva, ki iz različnih razlogov kupujejo tobačne izdelke na črnem trgu. V zadnjem obdobju se količina cigaret, od katerih se obračuna trošarina, zmanjšuje, povečuje pa količina elektronskih cigaret in tobaka za segrevanje. Predlog za dvig trošarine za tobačne izdelke ima poleg fiskalnega in zdravstvenega cilja še cilj preprečiti zmanjšanje čezmejnih nakupov tobačnih izdelkov v Sloveniji in zmanjšati povečanje nakupa na črnem trgu. V predlogu zakona se predlaga dopolnitev veljavne ureditve trošarin za proizvodnjo tobačnih izdelkov ter dopolnitev veljavnega posebnega trošarinskega nadzora nekaterih izdelkov na ozemlju Slovenije. Pri izvajanju zakona je bilo ugotovljeno, da je treba nadzor še dodatno okrepiti in sankcije nezakonitih ravnanj z nepredelanim tobakom in mazalnimi olji zaostriti. Poleg predlagane okrepitve posebnega trošarinskega nadzora nad mazalnimi olji in nepredelanim tobakom, nastanka obveznosti za obračun in plačilo trošarine v primeru nepravilnosti se s predlogom zakona v primeru ugotovitve prekrška kot stransko sankcijo predlaga tudi odvzem izdelkov, ki so predmet posebnega trošarinskega nadzora. Predlog ne bo imel samo pozitivnih finančnih vplivov in zaščite uporabnikov, imel bo pozitivne posledice za okolje, saj zakon dodaja pogoj, da je energetsko intenzivno podjetje upravičeno do vračila trošarine trošarine za energente, če je vzpostavljen standard kakovosti in mednarodno uveljavljen standard za ekološko ukrepanje. Predlog zakona ima pozitivne učinke tudi za osebe, ki opravljajo dejavnost s tobačnimi izdelki in energenti, zaradi predlaganih ukrepov za zmanjšanje nelegalne proizvodnje in prodaje tobačnih izdelkov in mazalnih olj na črnem trgu. Predlog novele bo pozitivno vplival tudi na socialno področje zaradi predlaganih ukrepov za zmanjšanje nelegalne proizvodnje in prodaje tobačnih izdelkov, s čimer se sledi tudi cilju nedostopnosti teh izdelkov, ki so lahko celo škodljivi na trgu. Z višanjem obdavčitve tobačnih izdelkov se preko višjih drobnoprodajnih cen sledi cilju zmanjšanja in opuščanja uporabe tobačnih izdelkov in s tem izboljšanja zdravstvenega stanja populacije.

predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

gospe Mojci Ramšak Pešec, državni sekretarki na Ministrstvu za javno upravo. Izvolite. Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! S predlogom zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se predlaga sprememba vrednosti plačnih razredov v plačni lestvici, ki je priloga tega zakona. S tem se usklajujejo osnovne plače zaposlenih v javnem sektorju z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2023. 10. januarja 2024 je bil namreč med Vlado Republiko Slovenijo in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja podpisan dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in o datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024. Ta dogovor v 1. točki določa, da višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice znaša 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od decembra 2022 do decembra 2023, uskladitev vrednosti plačnih razredov pa se izvede s 1. junijem 2024. S tem dogovorom je bila za leto 2024 realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, kot je določena v 5. členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od decembra 2022 do decembra 2023 je bila po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 4,2 odstotka, kar pomeni, da se v skladu z dogovorom vrednost plačnih razredov plačne lestvice uskladi za 3,36 odstotka, in sicer s 1. junijem 2024. Višje vrednosti plačnih razredov iz nove priloge 1 tega zakona se bodo tako prvič uporabile pri obračunu plač za junij 2024. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in za predstavitev poročila dajem besedo predsednici odbora, kolegici Terezi Novak. Izvolite. Hvala za besedo. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 36. nujni seji 11. aprila 2024 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ga je Državnemu zboru s predlogom za obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada. Pred uvodnimi predstavitvami je odbor glasoval o sklepu, ali se člani odbora strinjajo, da razpravljajo in glasuje o sklepu, ki so ga dobili na klop pred sejo s strani Poslanske skupine SDS. Odbor sklepa ni sprejel, zato je Poslanska skupina SDS v nadaljevanju točko in sejo obstruirala. Predstavnica predlagatelja je uvodoma poudarila, da se s predlogom zakona predlaga uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice v skladu s sklenjenim dogovorom z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Navedeni dogovor med drugim določa, da višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za vse, ki so vključeni v plačni sistem javnega sektorja, znaša 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022 do december 2023, kar uresničujejo s predlogom zakona. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je poudarila, da so neskladja ugotovljena, odpravljena z vloženim amandmajem. V razpravi je poslanka iz Poslanske skupine Nova Slovenija izrazila podporo predlogu zakona ter opozorila, da je treba plače urediti tako, da bodo zaposlitve v javnem sektorju privlačne tudi za mlade kadre. Poslanci iz Poslanske skupine Svoboda so v razpravi izrazili podporo predlogu zakona, ki je dobra podlaga za plačno reformo, potrebno zaradi situacije, do katere je prišlo predvsem zaradi parcialnega urejanja posameznih V razpravi je bilo tudi izpostavljeno vprašanje, ali so sredstva za izplačilo povišanja plač za zaposlene v občinah zagotovljena. Predstavnica predlagatelja je v zaključku podala še vse odgovore na zastavljena vprašanja in v zvezi z zadnjim pojasnila, da so predstavniki lokalne skupnosti vključeni v tovrstna pogajanja o plačah. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj ter jih z 9 glasovi za in nobenim proti sprejel. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Anton Šturbej. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Z novelo Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se predlaga uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice v skladu z dogovorom, ki je bil sklenjen med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Dogovor določa, da višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za vse, ki so vključeni v plačni sistem javnega sektorja, znaša 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od decembra 2022 do decembra 2023. Ta uskladitev se bo izvedla 1. junija 2024, s čimer se bo vrednost plačnih razredov uskladila za 3,36 Argument je bil podpisan. Sporazum z reprezentativnimi sindikati še ne pomeni, da gre za dobro ali pametno rešitev. Omenjeni zakon prinaša tudi visoke finančne posledice tako za državni proračun kot tudi za lokalne proračune. Finančne posledice bodo v letu 2024 za državni proračun znašale 66 milijonov evrov, za občinske proračune 11 milijonov evrov in za druga javnofinančna sredstva 33 milijonov evrov. Finančne posledice bodo v letu 2025 za državni proračun znašale 132 milijonov evrov, za občinske proračune 22 milijonov evrov, za druga javnofinančna sredstva pa 66 milijonov evrov. Zakon ne prinaša celostnih rešitev na področju sistema plač v javnem sektorju, kar tudi ne sledi zavezi iz koalicijske pogodbe, kjer je med prioritetami in cilji vzpostavljen socialni dialog z javnimi uslužbenci. soglasju s socialnimi partnerji bomo prioritetno nagovorili odprte stavkovne zahteve. Pogajanja o odprtih stavkovnih zahtevah se bodo začela v prvem mesecu delovanja vlade. Zaenkrat so samo nagovorjene, zato je odprtih več zahtev s strani več stebrov. Prav tako se vlada z zakonom ne dotika vprašanja sistema nagrajevanja za uspešne in odgovornosti za zaposlene v javnem sektorju, zato smo v Poslanski skupini SDS že na seji odbora predlagali sklep, da bi vlada skupaj z vsemi socialnimi partnerji najkasneje do 31. decembra 2024 uskladila in določila besedilo zakona, s katerim bi prenovili plačni sistem v javnem sektorju za vse stebre in odpravili plačna nesorazmerja. Žal predsedujoča in koalicija omenjenega sklepa ni pustila ne v razpravo, kar je namen obravnave zakona, kaj šele na glasovanje. Za obravnavo na seji Državnega zbora smo zato predlagali amandma, s katerim določamo časovni okvir, v katerem naj Vlada Republike Slovenije z vsemi socialnimi partnerji uskladi in določi besedilo zakonodaje, s katerim bi prenovili plačni sistem v javnem sektorju in odpravili plačna nesorazmerja. Iz vladnih sporočil za javnost je razvidno, da so 24. januarja letos predstavniki vlade in sindikati javnega sektorja nadaljevali pogajanja. Pri tem je bilo izraženo, da bi pogajanja zaključili čim prej, vsaj do konca junija oziroma do začetka poletnih dopustov. V Poslanski skupini SDS kljub temu ne bomo nasprotovali noveli zakona. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovana predstavnika ministrstva, kolegice in kolegi! Cilj predloga zakona je realizacija dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov in izplačila regresa v letu 2024. 2024. Plačna lestvica se uskladi z dogovorjeno višino, in sicer za 3,36 odstotka s 1. junijem letos. Plače v javnem sektorju, posebno pri tistih začetnih, torej mladih ljudeh, so prenizke. To nam je seveda jasno in treba je priznati, da delo v javnem sektorju, če res nisi starejši karierni uradnik, ni več zanimivo. Tako občine kot tudi ministrstva, javni zavodi poročajo, da zelo težko dobijo določen kader, kajti gospodarstvo enostavno posrka vse, ki vedo, ki hočejo in ki imajo primerno izobrazbo. Torej se tisti, ki hočejo zaslužiti, rajši zaposlijo v gospodarstvu. Kar pa ni dobro, kajti naše stališče je, da je treba sistem v javnem sektorju popraviti tako, da bo privlačen tudi za mlade. Želja Nove Slovenije je, da se plače generalno v javni upravi čim hitreje uredijo, ker bomo samo tako v resnici dobili kvaliteten servis, ki si ga zaslužimo državljani in državljanke in ki ga navsezadnje tudi preko davkov in ostalega plačujemo. Pri tem pa bi opozorili na dvoje, torej pri implementaciji zakona, o katerem se danes pogovarjamo, da je treba povišanje plač, ki ga podpiramo, upoštevati pri določitvi povprečnine za občine, kajti tudi občinski uradniki bodo deležni povišanja plač, v proračunih pa občine tega povišanja nimajo planiranega pa tudi pri določitvi povprečnine za letos in tudi za naslednje leto, takrat tudi pri pogajanjih še občine niso vedele za to povišanje plač. Drugo, kar želimo v Novi Sloveniji poudariti, pa je, da se moramo pogovarjati tudi o pravični razdelitvi dela in odgovornosti znotraj javnega sektorja. Tukaj mislimo predvsem na vodstveni kader, torej na menedžment. Vodilni bi morali prihajati in ostajati v javnem sektorju na osnovi njihovih kompetenc za vodenje, na osnovi njihovega strokovnega znanja in zavzetosti za delo. Mnogokrat se sliši, da temu ni tako, kajti kadar imamo slabe vodje v javnem sektorju, ne moremo pričakovati, da bodo tudi njihovi podrejeni delali dobro. Torej najslabši vodja je tisti, ki ne vodi, kar pomeni, da ne daje jasnih navodil svojim uslužbencem, in ki se na koncu ne odloča. Namreč, pri pregledu ocenjevanja javnih uslužbencev smo ugotovili, da je kar 90 procentov le-teh ocenjenih odlično. Odlična ocena pa pomeni napredovanje v službi, proti čemur mi seveda nismo, vendar mora biti po drugi strani ocenjevanje pravično. Kako se počutijo javni uslužbenci, ki delajo dobro, zavzeto, ostajajo tudi po rednem delovnem času in so ocenjeni enako kot tisti, ki se skrivajo za njihovim hrbtom? Torej pravičnost pomeni tudi večjo učinkovitost kompletnega sektorja. V Novi Sloveniji torej podpiramo ta zakon. Istočasno pa tudi pričakujemo, da bo matično ministrstvo začelo spremljati tudi učinkovitost in uveljavljati tudi odgovornost javnih uslužbencev takrat,

Spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi! Uskladitev plač v javnem sektorju je v trenutnem obdobju draginje in povišanja cen osnovnih dobrin ključnega pomena. Nujno je, da si vlada ne zatiska oči pred dejstvom, da ljudje danes živijo slabše in da zoper to stanje odločno ukrepa, predvsem zato, ker je prva odgovorna za ukrepanje. Prav zato smo na prejšnji redni seji predsednika Vlade opozorili na težke socialno-ekonomske okoliščine državljank in državljanov v luči visokih življenjskih stroškov. Trdno smo prepričani, da moramo ta problem nasloviti na prav vsaki ravni državne uprave, ki sega vse do predsednika Vlade. Uskladitev plač v skladu z inflacijo je torej ključna za ohranjanje kupne moči zaposlenih v javnem sektorju in zagotavljanje stabilnosti v javnem sektorju, saj omogoča, da se plače prilagajajo visokim cenam in življenjskim stroškom, s tem pa prispeva k dolgoročnemu socialnemu in ekonomskemu blagostanju tako zaposlenih kot tudi širše družbe. Napredek pri okrepitvi socialnega položaja naših gasilcev, policistk, pedagogov, medicinskih sester in drugih pozdravljamo, ob tem pa opozarjamo, da je to zgolj en korak izmed mnogih na dolgi poti nazaj do družbene blaginje. Še vedno se moramo posvetiti celoviti plačni reformi, ki ne bo zgolj izenačevala socialnega statusa državljank in državljanov z inflacijo, temveč jim omogočila socialno varnost in okrepila življenjski standard, pri tem pa je tesno sodelovanje z reprezentativnimi sindikati ključnega pomena. Spoštovane in spoštovani! Ne moremo biti zadovoljni, dokler bistveno preveč ljudi ostaja na pragu revščine, dokler ljudje niso sposobni sprotne poravnave računov, dokler ljudje, ki živijo od svojega trdega dela in plače, v resnici životarijo. V Poslanski skupini Socialnih demokratov obljubljamo dvoje. Predlogu zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju obljubljamo podporo, državljankam in državljanom pa obljubljamo, da si bomo še naprej prizadevali za socialno varnost vseh vseh delavcev. Zaposleni v javnem sektorju so temelj javnih storitev, tisti temelji, ki so danes skrhani in nujno potrebujejo pozornost. Hvala. Hvala lepa. In še kolegica Andreja Živic, ki bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. **ANDREJA Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani! Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ga danes obravnavamo v Državnem zboru, bo z junijem prinesel vsem udeležencem v javnem sektorju povečanje plače za 3,36 To je posledica dogovora, ki ga je Vlada s sindikati javnega sektorja parafirala že decembra lani in dokončno sklenila v januarju letošnjega leta. Dodatna posledica tega dogovora je bilo zgodnje izplačilo regresa za letni dopust. Tega so zaposleni v javni upravi dobili tri mesece prej kot običajno. Vlada Roberta Goloba je s tem dogovorom pokazala, da zna prisluhniti zaposlenim v javnem sektorju in se dogovoriti s sindikati. To je le eden izmed ukrepov, ki smo jih sprejeli, da smo ublažili posledice draginje ter inflacije, ki smo jo v zadnjem letu uspešno umirili. S tem smo tudi ohranili kupno moč prebivalstva. Poleg omenjenega ukrepa, ki pa sicer ni del plačne reforme, je naša vlada že večkrat dvignila plače vsem javnim uslužbencem. V prvem letu te vlade smo plače dvignili za 4,5 poleg tega smo dvignili tudi regres za prehrano, in sicer iz 4,94 evra na 6,90 evra na dan. V drugem letu vlade, v letu 2023, smo plače dvignili za še en plačni razred oziroma S trenutnim zakonom pa z junijem plače dvigujemo še za dodatne 3,36 %. Tovrstne uskladitve, potrjene in podpisane s strani obeh pogajalskih partnerjev, Vlade na eni strani in sindikatov na drugi strani, so tudi izredno dobra popotnica za nadaljnja pogajanja za razrešitev plačnih nesorazmerij ter za celovito reformo plačnega sistema. Vlada želi z omenjeno reformo narediti javni sektor za bolj privlačnega delodajalca, da se bodo ljudje lažje odločali za zaposlitev v njem ter s svojim delom pomagali narediti javno upravo učinkovitejšo in prijaznejšo. To prebivalci Slovenije pričakujejo in si tudi zaslužijo. Veliko predhodnih vlad ni urejalo problematike plač v javnem sektorju. Številne anomalije so se pojavile zaradi parcialnih rešitev, ki so jih sprejemale predhodne vlade, še zlasti so veliko zmedo v sistemu plač v javnem sektorju naredile vlade Janeza Janše. Spomnimo se samo, kako je njegova zadnja vlada arbitrarno delila covid dodatke ter jih nato za nekatere skupine celo povsem izvzela iz obdavčitve ter tako ustvarila dodatna dodatna plačna nesorazmerja ter tudi nerealna pričakovanja in posledično nezadovoljstva, ker so se le-ti iztekli. Amandma SDS, da se člen, ki je bil dogovorjen s sindikati, dopolni tako, da se Vlada Republike Slovenije zaveže, da, citiram, »skupaj z vsemi socialnimi partnerji najkasneje do 31. decembra 2024 uskladi in določi besedilo zakona, s katerim bi prenovili plačni sistem v javnem sektorju za vse stebre in odpravili plačna nesorazmerja«, konec citata, je višek cinizma in sprenevedanja. Sprejem takšnega amandmaja bi vladi onemogočil, da bi lahko bolj svobodno in z več manevrskega prostora nastopala v pogajanjih s sindikati ter tako dosegla najboljši možni dogovor za vse zaposlene v javnem sektorju kot tudi za proračun in vse davkoplačevalce. Ta vlada je tista, ki se je odločila, da bo problematiko plač v javnem sektorju obravnavala in reševala celostno ter v luči tega vodila pogovore za odpravo plačnih nesorazmerij. In to bo lahko dosegla le, če ji bomo dopustili. Zaradi tega bomo v Poslanski skupini Svoboda amandma Poslanske skupine SDS zavrnili, medtem ko bomo Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač

ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 25. aprila, ki je objavljen na e-klopi. V razpravo dajem 2. člen ter amandma poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Kolega Šturbej. Je še kdo? Nihče. Kolega Šturbej, izvolite, imate besedo. Predsednica, hvala za besedo. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo vložili amandma, s katerim predlagamo časovni okvir, da naj Vlada Republike Slovenije z vsemi socialnimi partnerji uskladi in določi besedilo zakonodaje, s katero bi prenovili plačni sistem v javnem sektorju in odpravili plačna nesorazmerja. Glede na to, da lahko iz medijev danes tudi nekatere stvari povzamemo, da upravne enote napovedujejo celotedenske stavke, ne znamo predstavljati, kaj to pomeni za državljanke in državljane na poplavnem območju, ki si urejajo določene dokumente in potrebujejo nujne storitve javnega sektorja, v tem primeru upravnih enot. Potem imamo tudi stavkovne zahteve pravosodnih policistov, ki delajo v troizmenskem delu tudi na praznike in tako naprej 24 ur na dan in 365 dni v letu. Potem so stavkovne zahteve operaterjev na številki 112, ki so tudi nujne in potrebne za državljane. Zato predlagamo, da se problematika plač v javnem sektorju čim prej uredi, torej v nekem doglednem časovnem okvirju, ki bo potem dejansko prinesel neke učinke učinke tudi na delo delavcev v javnem sektorju. Če pade delo v javnem sektorju, to pomeni tudi slabše storitve in pa druge zadeve, na katere pa državljani, na to problematiko, ne moremo vplivati. Resnično naj tukaj vlada pristopi k resnemu pogajanju z vsemi sindikati v javnem sektorju. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Aha, kolegica Anja Bah Žibert. Še kdo? Ne. Potem imate besedo, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, ker ste toliko počakali, da sem iz svoje pisarne pravzaprav pretekla sem. Hvala. Ni tako zelo hudo. Hvala. Nimam daleč, tako da bo šlo. Gre Gre pravzaprav za amandma, ki smo ga predlagali že na matičnem odboru. Kaj se je zgodilo? Na matičnem odboru pravzaprav ni šlo samo za to, da ne bi sprejeli tega sklepa, ampak je bil sklep odbora, ker gre za popoln absolutizem, da o tem predlogu ne smemo niti razpravljati. Sprejet je bil sklep, da o tem predlogu ne smemo razpravljati in da se o njem seveda potem ne bo odločalo. Nedopustno. Nedopustno. Še enkrat, nedopustno! Prvič, zakaj nedopustno? Zato ker je sklep bil povsem v skladu v skladu z delovanjem Državnega zbora in podobnimi tovrstnimi sklepi. Pozvali smo vlado, ničesar nismo od nje zahtevali. Mislim, da je to samo še ena spodbuda vladi, da vendarle pride do nekega dogovora. Drugič, dali smo datumski okvir do konca leta, kar je tudi značilno za mnogo sklepov, da se časovno opredelijo. In tretje, kar je nedopustno, je, da se ni dovolilo razpravljati o vsebini, ki pravzaprav vre po celi Sloveniji. Kolega je povedal za upravne enote. Spoštovani, mi imamo na drugi strani zdravnike. Imamo najdaljšo stavko zdravnikov v zgodovini te države. Zdravniki napovedujejo, da bo še slabše, sploh v poletnem času. Družinski zdravniki napovedujejo množične odhode. Že sedaj imamo državljane brez osebnih zdravnikov,

Imamo pravosodne policiste, ki zaradi natrpanih zaporov, mislim, da tudi po 160 odstotkov presegajo kapacitete, tudi garje so se pojavile med zaposlenimi zaradi tega, je stanje vse slabše. Pravijo, da ne zmorejo več, kadra ni. Mimogrede, skoraj polovica zapornikov je pa migrantov. Govorim o podatkih. Ampak to je stanje tudi na tem področju, ki je vse slabše in pravijo, če ne bo prišlo do rešitev, več, kdo bo prišel jutri v službo, kajti dogajajo se tudi množične bolniške odsotnosti, zaradi posledic takšnega dela. Naprej, domovi za ostarele. Pravijo, da imajo dovolj tega izgovarjanja na dolgotrajno oskrbo, ki je ni in da je stanje vse slabše. 700 postelj imamo praznih že sedaj, pa ne zato, ker ne bi bilo želja, da pridejo tisti, ki potrebujejo domsko oskrbo, v domove, nasprotno, takšnih ljudi je ogromno, ampak ni kadra, dobesedno se nadstropja praznijo. Dolgo časa je bil razlog tudi ta, da nimamo ustreznih kapacitet. Marsikje bomo zdaj dobili po zaslugi prejšnje vlade nove domove, lepe domove. ali bomo imeli ljudi, ki bodo delali v njih? In vse to je vezano na plačo. Zato seveda pozdravljamo, da je prišlo do nekega popravka, trenutnega, bom rekla, sistema plač, saj seveda to ni odraz, nikakor ni to odraz hude inflacije, ki smo jo v tej državi imeli. Hrana se je podražila za več kot 25 odstotkov. Ljudje ne dobivajo, ravno danes sem se s tem ukvarjala, ljudje ne dobivajo kreditov, ker niso več kreditno sposobni. Obresti so previsoke, vloge za kredite oziroma potem odobritve so tako visoke, da si tega sploh ne morejo več privoščiti. Skratka, stanje je vsesplošno zelo slabo. Zelo slabo. In ta sklep ni v ničemer, v ničemer v nasprotju, ampak je en klic k temu, da vlada usmeri vso svojo energijo in do konca leta, to ni nič kratkega, vlada je na tem položaju že dve leti, od prvega dne bi se morala začeti s tem ukvarjati resno, ampak da do konca leta vendarle poskuša na ustrezen način, v sodelovanju s socialnimi partnerji priti do pravih rešitev. Ker jih družba potrebuje, ker jih ne potrebujejo samo ti sistemi, ampak jih potrebuje celotna družba, ki te sisteme nujno potrebuje. Veste, danes je lahko obračunavati z zdravnikom. Poglejte, tam slišim: »A to so Fidesovi zdravniki?« in tako naprej. Mislim, kakšne karakteristike se daje ljudem. Ampak, ali se zavedamo, da bomo enkrat lahko mi potrkali na vrata ambulante, pa bo zaklenjena. Pa bo zaklenjena. A veste, marsikdo lahko namesto koga naredi kaj, ampak namesto kirurga pa nihče ne more operirati človeka. Ne more. Tudi kakšne druge diagnoze ali pa pomoči brez zdravnika ni možno izpeljati. Premalo se tega zavedamo in jaz mislim, da se tukaj igra,

Danes so čakalne dobe … sploh vidite, kaj se dogaja? Ne. Ljudje dobijo napotnico za zobozdravnika, mislim, da je bilo zelo nujno zaradi bolečine, na vrsto je prišel na drugem koncu Slovenije čez dva meseca. Ob bolečini. Mislim, se zavedamo, kaj imamo? Se zavedamo, ko smo se pogovarjali o vseh drugih temah, da otroci, ki rabijo kliničnega psihologa, ne pridejo na vrsto več kot eno leto? Več kot eno leto! Otrokom, ki tako pomoč nujno potrebujejo, je še kako pomembno, da se jim pomaga. Veste, in to so vse te stvari, ki jih je potrebno rešiti na ta način, da se uredi sistem plač sistem plač v javnem sektorju. Ta porušena nesorazmerja niso nastala čez noč. Ne, niso nastala samo v tej vladi, nikakor ne, nihče ni tega nikoli rekel, ampak so se nabirale in so nastala. Ampak ravno zato, ker so pač ljudje zaupali tej vladi, je na njej dolžnost, da reši to, kar je pa sedaj velik problem. In kot rečeno, zdaj morda samo takole vre, taka stvar, če ne bo prišlo do hitrih rešitev, ima lahko trajne posledice. Za nekatere ljudi so to že trajne posledice. Hvala lepa.

je to zakon, ki ne rešuje problema plač v javnem sektorju, in dejansko je tako. Tu gre za zakon, s katerim v okviru obstoječega plačnega sistema usklajujemo in povišujemo vrednosti plačnih razredov, kar je sicer predvideno v zakonu, da bi se dogajalo vsakoletno, pa je bila žal v letu 2022 uskladitev in prej leta 2011. Se pravi, plače v javnem sektorju se kar nekaj let niso usklajevale z rastjo cen življenjskih potrebščin in morda je in zagotovo je to tudi eden izmed razlogov, da so plače v javnem sektorju takšne, kot so. Bil je podan tudi poziv vladi, da naj intenzivira, da naj se resno loti pogajanj, usklajevanj za spremembe in za modernizacijo, za posodobitev plačnega sistema in za odpravo anomalij v tem sistemu. Lahko vam zagotavljam, da ta usklajevanja in na drugi strani pogajanja s sindikati javnega sektorja za spremembo plačnega sistema v javnem sektorju in odpravo anomalij v tem sistemu, vključno z odpravo nekih nesorazmerij med vrednotenji delovnih mest v javnem sektorju, intenzivno potekajo, in to že kar nekaj časa. Je pa dejstvo, da gre za zelo zapleten, kompleksen in zahteven proces, v okviru katerega prihaja tudi do morebitnih nesoglasij, do zastojev, ampak pogajanja potem potekajo naprej, usklajevanja potekajo naprej, so zelo intenzivna, to vam lahko zagotovim, tako na eni strani s socialnimi partnerji, na drugi strani usklajevanja z resorji. resen namen in cilj, ki je dosegljiv, je, da se zadeve uskladijo in izpogajajo na način, da s 1. 1. 2025 začnemo z uveljavitvijo novega sistema, spremenjenega sistema, da se začnejo uveljavljati tudi nove določene plače in vrednotenja posameznih delovnih mest. V letošnjem letu smo res priča posameznim napovedim stavk in tudi stavkam,

nekako pritisk na pogajanja, morda v smislu izboljšanja svojega položaja v tem pogajalskem procesu. Res je, da smo soočeni v javnem sektorju tudi s kadrovsko problematiko, kot tudi v realnem sektorju. Tukaj zasebni in realni sektor tekmujeta za posamezne kadrovske resurse in smo uspešni, kolikor smo pač uspešni. Ampak kadrovska problematika je v celotni Sloveniji, tako v zasebnem kot v javnem sektorju, trenutno obstoječa in se bomo morali kar precej potruditi za to, da bomo kader zadržali v javnem sektorju. Pri tem so plače pomemben element, niso pa edini.

kategorijah zaposlenih bolj uspešni, v posameznih pa manj uspešni. Tisto, kar vam lahko zagotovim, je, da vlada ima resen namen, da zelo intenzivno usklajuje na eni strani tako zakon, s katerim se bo posodobil plačni sistem javnega sektorja, na način, da bo bolj privlačen za novo zaposlene, da bodo večje možnosti nekega večjega nagrajevanja novo zaposlenih in morda to višanje plač na račun senioritete malo manjši, po drugi strani pa bolj na očeh javnosti, ker to usklajevanje zakona ni toliko na očeh javnosti, pa potekajo pogajanja s sindikati javnega sektorja tako po posameznih stebrih kot v okviru centralnih pogajanj glede spremembe vrednotenj delovnih mest v javnem sektorju in tudi ta so pač intenzivna, včasih pride do zastojev, ampak vsak tak zastoj potem uskladimo in rešimo in gremo s pogajanji naprej. Cilj vlade je, da predloži v zakonodajni postopek čim prej nov zakon, zakon, da se sklenejo nove kolektivne pogodbe ali aneksi k obstoječim kolektivnim pogodbam, vse z začetkom veljavnosti in začetkom izvrševanja s 1. 1. 2025. Hvala

Hvala lepa. Mogoče bi samo pojasnila tudi za javnost glede na izrečeno s strani kolegice Bahove. Na odboru smo v skladu s poslovnikom in po nobeni samovolji ali kakorkoli drugače glasovali o predlogu sklepa, ki je bistveno razširil materijo, o kateri smo se pogovarjali, in to je zakon, ki ga imamo tudi danes na mizi, ki v bistvu zvišuje v skladu z dogovorom z reprezentativnimi sindikati plače za vse vključene v javni sektor. Mi smo o tem, ali bomo odločali o o tem sklepu, glasovali in to seveda v ničemer ni v neskladju s poslovnikom. Predvsem bi pa rekla tudi, da to kaže tudi na eno veliko nerazumevanje, kaj pravzaprav pogajanja sploh so. Za dogovor sta vedno potrebna dva

posegamo v ta pogajanja na način, da enemu pravzaprav poslabšamo položaj. Mislim, da je to zelo neodgovorno in da tudi ni dopustno v ta namen izkoriščati matičnih delovnih teles Državnega zbora. Sicer bi pa pohvalila trud in delo vlade. Jaz mislim, da je tako, kot je rekla državna sekretarka, da se zelo dobro zavedajo, da so pogajanja izjemno potrebna, da delajo vse, da se izidejo čim boljše in čim hitreje. Treba je pa seveda dati obema stranema čas za najboljši možen dogovor. Hvala.

Predsedujoča, še enkrat, jaz sem povedala, da je bil sklep sprejet na matičnem delovnem telesu, in še vedno trdim, da je bil ta sklep nedopusten. Seveda je bil sprejet zato, ker ima Svoboda večino, ni bil pa sprejet z nobenim argumentom vsebine, ampak zgolj z argumentom moči. moči. Državna sekretarka, jaz se vam zahvaljujem za vaš odgovor, tudi o tem, da pogajanja intenzivno potekajo, bi bila pa še bolj vesela, če bi to svojo namero demonstrirali tudi s tem, da bi podprli ta sklep, ki smo ga predlagali. Kajti če bi ga vlada podpirala, bi bil sprejet in to bi bila tudi še ena, ne vem, ne bom rekla zaveza, ampak dodaten signal, da se naredi čim več oziroma vse, kar je v moči vseh, da pride do dogovora konec tega leta. Jaz mislim, da je v interesu te države, da pride čim prej do dogovora. Zdaj, kaj pomenijo intenzivna pogajanja, to je težko opredeliti. Intenzivno se lahko pogovarjamo celo življenje, pa ne sprejmemo enega sklepa. Intenzivnost se bo pokazala s predlogom rešitve, ko bo na mizi in ko bo podpis iz obeh oziroma vseh strani, takrat bomo videli intenzivnost. Tudi se ne morem čisto strinjati s tem, ko ste rekli, ja, plače niso leta rasle. Ja, ampak tako hude inflacije, kot je pa v tem času vlade, pa še ni bilo leta in leta. Leta in leta ni bilo takšne inflacije. Takšno uskladitev plač, kot je zdaj, bi morala vlada pripeljati že eno leto nazaj kot prvo uskladitev, zdaj bi morali imeti po moje že eno tretjo, glede na stanje, ki se dogaja v tej državi, in glede na rast cen, ki smo je deležni. In res je, skupine, imate prav, so v stiskah. Ker določene skupine delajo, težko delajo, prej sem povedala: domovi za ostarele, potem so tukaj ti, ki so se izpostavljali, pazniki, po domače povedano, ki na eni strani skrbijo v zaporih za tuje državljane, sami pa ne vedo, kako bodo prišli čez mesec, pa ne samo to, na bolniške odhajajo, ker ne zmorejo več. mislim, da je z državo nekaj zelo narobe, ko ljudje, ki trdo delajo in opravijo vse obveznosti in še kaj več, na koncu meseca jim zmanjka za preživetje. Nekaj je potem hudo narobe s takšno državo, zato pozdravljam, da delate intenzivno. Bi bila pa še bolj vesela, če bi to demonstrirali s podporo temu sklepu in pokazali na nek način, da boste naredili vse, da do rešitve pride konec leta. To, da pozivamo, to ni noben zavezujoč sklep. Nismo napisali, mora biti. Nismo rekli, zahtevamo, da se do tega pride, ampak pozivamo. Zame je poziv v tem primeru velika spodbuda za vse, da se zavedamo problema in da niso pogajanja tako, kot smo zdaj poslušali, med zdravniki in vlado, ne samo na mrtvi točki, ampak na začetni točki.

In naj bo, pa če ni sklep, pa potem vsaj spodbuda vladi, kaj sporočajo te skupine. In naj bo spodbuda vladi tudi, ko se pogaja z zdravniki, da so mesta, ključna mesta za specializacijo, kot je družinska medicina, kot je urgentna medicina, ostajajo prazna. Do zdaj smo vsaj imeli zdravnike, pa potem so delali v sistemu ali pa so žal šli tudi v tujino, zdaj jih pa niti več ne bomo imeli, ker se za te specializacije ne odločajo. Naj bo to še ena dodatna spodbuda, kdo je bolj odgovoren pri teh stvareh, da je takšno stanje v državi. Hvala lepa.

služb, velik spekter različnih organizacij, ki so pomembne za delovanje družbe, torej od zdravstva, šolstva, sodišč in tako dalje. Dejansko so plače tu zelo pomembne. Dejstvo je, ko rešujemo zdaj problematiko inflacije, vedno je govora, smo zvišali minimalno plačo, smo zvišali minimalno plačo, vendar je res, vsakdo v Sloveniji si zasluži takšno plačo, da lahko dostojno preživi. Dejstvo je.

delavcem oziroma zaposlenim in zato se nekateri pač potem tudi odločajo, da gredo pač drugam, bodisi v gospodarstvo ali pa pač v tujino, kjer za nekako delo, ki je primerljivo, potem zaslužijo več. Dejansko se ubadamo s to težavo. Mene so večkrat, recimo, pozvali zaposleni na številki 112, ker pravijo, da so doma veliko prenizke plače za njihovo delo, ki je zelo odgovorno. Je tudi nesorazmerje z dispečerji v zdravstvu in na policiji, tudi upravne enote, ko sem govoril z nekaterimi, pravijo, ja, včasih smo dali razpis za svetovalca, ki ga rabimo pri izdaji gradbenih dovoljenj, je bilo kar veliko prijav, bil je interes, danes se skoraj ne prijavi nihče, razen peščice zaradi zavoda, ker so pač na zavodu, kajti logično je, da nekdo z visokošolsko izobrazbo, torej pravnik, ne bo šel delat za 800 evrov, 900 evrov, potem gre raje delati v trgovino, ker kot trgovec dobi mnogo več. Velikokrat je tudi slišati, ne vem, enkrat smo bili z Odborom za gospodarstvo v Planici, kjer so dejali, kot javni zavod imamo težave na gostinskem delu, dobimo težko kuharja, ker ga pač v javnem sektorju damo v nek razred, ga ne moremo dobro plačati. In če hočemo to zadevo rešiti, je potrebno res intenzivno delati. Ta odgovornost je na sedanji vladi, da to zadevo reši. intenzivna pogajanja ne pomenijo enkrat na teden, ampak vsak dan reševati, intenzivno delati na tem, da čim prej pridemo do rešitve, ker dejansko bomo potem res prišli do situacije, ko bo pa dejansko zelo zelo kritično. Mogoče bi še dodal dodal glede na prej, ko je kolegica Novakova rekla, da bi bila kršitev, če bi Državni zbor pozival Vlado. Jaz sem malo poguglal, pa je bilo 2015: DZ poziva vlado naj zagotovi denar za plačevanje učne pomoči, potem je bilo 2019: DZ poziva vlado, naj ukrepa glede zemljišč pri Soči in tako dalje. Torej je Državni zbor že imel prakso, da je vlado pozival. Zdaj, če pač predsednica odbora meni, da je nek poziv Vladi za njo ustrezen, bo potem to dala na dnevni red, drugače pa ne, kajti, da je sploh prišlo do glasovanja o tem, ali se bo o tej točki razpravljalo ali ne, je bilo dejansko, da smo se kot koalicija kar se borili za to, da je sploh predsednica matičnega odbora dala na glasovanje to točko, ker drugače do tega sploh ne bi prišlo. tudi sam menim, da je šlo za očitno kršitev neke prakse v Državnem zboru, do katere ne bi smelo priti. In pozivamo vlado – ne pomeni, da vlada mora to narediti do konca leta, ampak da jih pač pozivamo – naj do konca leta to uredi. Kajti tako, kot je pri nas situacija, je in vsak izgubljen dan pomeni še večjo škodo na javnem sektorju v vseh službah, ki v tem javnem sektorju delujejo.

težko ne strinjam z vsemi temi naštevanji vseh problemov. To poslušamo že vsaj desetletje. Vse te probleme, ki so bili danes navedeni v posameznih panogah, takih ali drugačnih, spremljamo že leta in leta. Najprej bi se odzval na kolegovo izvajanje o minimalni plači. Mogoče se po tem izvajanju zdi, da je minimalna plača nekaj slabega. Če ne bi bilo minimalne plače, bi najbrž bil ustvarjen pritisk na ta del in bi bile plače še nižje. Ta institut minimalne plače zagotavlja, da pod to mejo ne gremo. Tisto, kar pa je minimalna plača pokazala, je pa to, da vse ostale plače niso rasle v skladu z življenjskimi stroški, inflacijo in vsem ostalim. In zato se je ta vlada lotila plačnega sistema, ki je bil v preteklosti razsut, ravno zaradi vseh problemov, ki so se pojavljali v posameznih panogah, ampak se jih je naslavljalo ločeno in s tem še dodatno razsulo enoten plačni sistem. Zato je pač ključno, da se celoten plačni sistem hkrati na novo postavi. Jaz verjamem, da se vlada trudi, da dela intenzivno. Zdaj zahajamo v neko polje, kaj pomeni intenzivno. Jaz zaupam, da ta intenzivnost je taka, ki bo na koncu prinesla rezultate, ni pa odvisna zgolj od vlade, ker vemo, da znotraj tega sodeluje več partnerjev. Bi pa tukaj mogoče naslovil en poziv zdravnikom, ki stavkajo, da bi v tem trenutku pospravili svoje meče, če se vsi zavedamo problematike, in se priključijo plačnim pogajanjem po stebrih, ne zgolj zase, s takim načinom delovanja smo v preteklosti razsuvali sistem, ampak naj se pridružijo v plačni steber, kjer se bo nekako dogovarjala za kompleten zdravstveni del. In to je tisto, kar je pomembno. To je tisto, kar bo mogoče prineslo na koncu tisto ustrezno rešitev. In jaz verjamem, da se dela na tem in verjamem, da je to tista prava pot. Hvala lepa.

takšno plačo, da lahko dostojno živi. In strinjam se, da zvišamo plače, minimalne plače na to raven, da vsakdo, ki dela, dobi tako plačo, da lahko dostojno živi.

najmanj cenjene. Ampak s tem, ko iščemo rešitve zgolj z dvigom minimalnih plač, pa rušimo razmerje med tistim, kar pa je zelo pomembno, tudi med poklici, ki imajo visoko dodano vrednost, torej tudi s strokovnjaki, ki delajo v raznih inštitutih, in tako naprej. In to se nam dogaja, da dejansko, na primer, kot sem prej povedal, ne dobimo svetovalca pri izdaji gradbenih dovoljenj, ker ima visokošolsko izobrazbo in je njegova plača na minimalni plači, zato je to problem. Torej, če bi pa imeli sistem, ko zvišamo minimalno plačo, da enakomerno zvišamo tudi tiste plače, bi pa mogoče tisti, ki bi zdaj prišel delat na to delovno mesto, ki sem ga prej omenil, pa bi dobil, ne vem, koeficient 1,3 ali pa 1,5, bi raje to vzel, ker bi vedel, zdaj bom pa dobil tako plačo, kot jo ima, ne vem, še manjšo plačo kot jo ima trgovec v trgovini in lahko ima nižjo izobrazbo. Zato sem jaz to povedal. Nisem pa kakorkoli nasprotoval temu, da se minimalne plače ne smejo zviševati. Samo toliko.

Ne moreš nekaj obljubiti, tega ne izpolniti, potem pa od njih zahtevati, zdaj pa naredite pa še to in to in to. Jaz mislim, da mora dana obljuba nekaj šteti v tej državi, sploh če jo dajo predstavniki Vlade. Dogovorili so se neke zadeve in prav je, da pač pridejo zdaj do rešitev. Seveda ni lahko. Jaz nikoli nisem rekla, da so to enostavne stvari, in nisem nikoli pričakovala od te vlade, da bo po enem mesecu ali dveh mesecih pripeljala rešitev, ampak danes smo na polovici mandata in sklep sklep je še za pol leta naprej, do konca leta, ki smo ga mi predlagali, to pa se mi zdi že nek realen čas, ko bi za ključne zadeve morali priti do rešitev, tudi zaradi stanja, ki je delno posledica desetletja zanemarjanja, absolutno. Res pa je tudi, bodimo pošteni, da v teh panogah, ki smo jih prej omenjali, ni bil problem samo plača, so tudi pogoji za delo. Pogoji za delo so bili v bistvu prvi klic vseh teh področij. Prvi klic je bil pogoj za delo in potem plače. Toliko moramo biti tudi korektni do vseh, do delavcev v DSO, do zdravnikov in vseh ostalih, tako da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

Za dopolnilno obrazložitev predloga resolucije dajem besedo predstavniku Vlade gospodu Boštjanu Poklukarju, ministru za notranje zadeve. Izvolite, imate besedo. Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Danes imate pred seboj Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028. Kriminaliteta predstavlja temeljni izziv vsake družbe. Smo v obdobju, kjer se soočamo z vedno bolj zapletenimi oblikami kriminalnih dejanj, ki zahtevajo odločne ukrepe in celostne strategije za njihovo preprečevanje in zatiranje. Preprečevanje in zatiranje kriminalitete je ključna naloga, ki ne zahteva le sodelovanja vseh deležnikov, temveč tudi inovativne pristope in trajnostne rešitve. Izzivi na področju varnosti zahtevajo aktivno in premišljeno ukrepanje tako na lokalni kot na globalni ravni. Spremembe, ki jih opažamo v svetovni zavesti, nas opominjajo, da svoboda in varnost nista samoumevni, temveč ju je treba aktivno krepiti in varovati. To zahteva ne le represivne ukrepe, temveč tudi proaktivno delovanje. Ko se spopadamo s temi izzivi, se moramo zavedati, da gre za več kot le boj proti posameznim kriminalnim dejanjem, gre za zaščito temeljnih vrednot družbe, za ustvarjanje varnega in pravičnega okolja za vse državljane. Preprečevanje kriminalitete je zato tudi investicija v prihodnost, v družbo, kjer se lahko vsak posameznik razvija in živi v miru. Kot odgovor na kompleksnost današnjih varnostnih izzivov je pripravljena Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028. Ta dokument ne utira le poti k boljši varnosti posameznikov, temveč predstavlja temeljno vodilo za oblikovanje nacionalne varnostne politike, ki jo oblikuje država. Osnovno načelo resolucije zato temelji na preventivi in ne na represiji. V resoluciji so zajeti vsi pomembni deležniki, ki lahko na različne načine prispevajo k preprečevanju kriminalitete na posameznih področjih. Resolucija je razdeljena na osem ključnih področij, in sicer na preprečevanje nasilja, sovražni govor in širjenje sovraštva, gospodarsko kriminaliteto, področje javnega zdravja, informacijsko varnost in kibernetsko kriminaliteto, radikalizacijo, ekstremno nasilje in terorizem ter organizirano kriminaliteto. Varnost posameznika je nedotakljiva vrednota, še posebej v dobi, ko se soočamo z izzivi kriminalitete, ki presegajo tradicionalne meje. Zato je ključno, da vzpostavimo učinkovite mehanizme za preprečevanje in obravnavo različnih oblik kriminalnih dejanj, saj le tako lahko zagotovimo varnost posameznikov in celotne družbe v zahtevnem okolju sodobnega sveta. Sprejetje te resolucije predstavlja pomemben korak pri vzpostavitvi celovitega in učinkovitega sistema za obvladovanje varnostnih izzivov, s katerimi se sooča naša družba. Pri tem je pomembno poudariti, da resolucija ne ostaja zgolj na papirju, temveč je zaveza k dejanskemu izvajanju in uresničevanju postavljenih ciljev, je dokument, ki predstavlja konkretne aktivnosti, ki jih bomo sprejeli in izvajali za izboljšanje varnosti in zaščito državljank in državljanov. Zato bo Vlada najpozneje v šestih mesecih po sprejetju resolucije ustanovila delovno skupino, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki z različnih ministrstev in drugih organov, ki delujejo na področju preprečevanja in zatiranja kriminalitete. Delovna skupina bo koordinirala izvajanje in nadzirala učinkovitost resolucije ter skrbela za redno spremljanje napredka pri izvajanju programov ter implementacijo resolucije v praksi. Spoštovane poslanke in poslanci, prosim vas, da podprete resolucijo. Hvala lepa. Hvala. Predlog resolucije je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici gospe Jožici Derganc. Izvoli. Spoštovani podpredsednik, spoštovani vsi prisotni! Odbor je kot matično delovno telo na 19. seji dne 10. aprila 2024 obravnaval Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028. Uvodoma je minister za notranje zadeve podal dopolnilno obrazložitev k predlogu resolucije ter podrobno predstavil bistvene rešitve, ki jih prinaša. Predlog resolucije je namenjen vzpostavitvi celovitega okvira za učinkovito preprečevanje kriminalitete in pravočasno odzivanje nanjo, saj se soočamo s kompleksnimi varnostnimi odzivi, kot so organiziran kriminal, terorizem in digitalna kriminaliteta, ta pa zahteva odločne in prilagodljive ukrepe. Predlog resolucije predstavlja tudi temelj za usmerjeno in usklajeno delovanje v boju proti kriminaliteti, predvsem glede zaščite državljanov ter izboljšanja splošne varnosti. Mnenje o predlogu resolucije so podali še predstavnica Zakonodajno-pravne službe, predstavnik Komisije Državnega sveta za državno ureditev ter predstavnik Policije. V razpravi so poslanci Poslanske skupine SDS pozdravili pripravo predloga resolucije, ki je pomemben dokument z vidika zagotovitve varnosti na vseh področjih. Obenem so izrazili pomisleke glede njene izvedbe. Izpostavili so pomembnost prepoznavanja različnih vrst nasilja ter krepitev ozaveščenosti in preventive s strani pristojnih služb. V zvezi z migracijami so izpostavili pomembnost prepoznavanja varnostnih groženj. Poslanka iz Poslanske skupine Nova Slovenija je poudarila, da je sprejetje predloga resolucije nujno potrebno, uspešnost izvajanja odločb pa je odvisna od različnih služb, ki morajo biti vključene v spremljanje tega dokumenta. Izpostavila je tudi pomembne vsebine, ki so zajete v predlogu resolucije, med katerimi je kot prvo navedla varnost v lokalni skupnosti. Poslanci iz Poslanske skupine Svoboda so pozdravili pripravljen dokument ter izpostavili pomembnost preventive na področju splošne varnosti državljanov. Izpostavili so pomembne vsebine ter rešitve, ki jih zajema predlog resolucije, predvsem varnost v lokalni skupnosti ter preventivno delovanje zoper manipulacijo in širjenje dezinformacij. V zvezi s sovražnim govorom so poudarili, da predstavlja sredstvo za uveljavljanje moči nad drugimi ter da je nujno potrebna razmejitev svobode govora od sovražnega govora. Poudarili so pomembnost varne rabe interneta, predvsem pa preprečevanje nasilja v družinah, in opozorili na znižanje starostne meje, pri kateri se pojavlja medvrstniško nasilje. Predstavnik Vlade je v razpravi podal odgovore na zastavljena vprašanja in med drugim pojasnil, da se na ministrstvu sproti odzivajo na posamezne grožnje na spletu in imajo do njih ničelno toleranco. Pojasnil je tudi, da predlog resolucije vsebuje bolj direktne cilje kot prejšnja. Po končani razpravi je odbor glasoval o celotnem besedilu predloga resolucije in ga sprejel. Hvala. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Dr. Vida Čadonič Špelič bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvoli. **DR.

učinkovito zagotavljanje družbenega okolja, ki bo dolgoročno vplivalo na zmanjšanje kriminalitete in nam tako vsem omogočilo čim bolj brezskrbno bivanje in delo v varnem okolju. Primarni namen sprejetja tega strateškega dokumenta je namreč skrb za ohranjanje varnosti in varnostne kulture v družbi. Predlog resolucije obravnava bistvene probleme preprečevanja in zatiranja kriminalitete na različnih segmentih. Varnost je treba dojemati globalno z vidika ogroženosti države ali širše družbe pred hudimi oblikami kriminalitete, vključno z vse bolj razširjeno kibernetsko kriminologijo. Na drugi strani pa se ne sme zanemarjati varnosti posameznika v njegovem lokalnem življenjskem okolju. Tu je treba okrepiti vlogo vodje policijskega okoliša. Zagotavljanje varnosti v lokalnem okolju je še vedno temeljna naloga policije. Pri tem pa je zaželeno sodelovanje tudi drugih deležnikov v okviru njihovih pristojnosti. V Novi Sloveniji menimo, da bi se moralo prednostno obravnavati najhujša kazniva dejanja, kot so korupcija, gospodarska in bančna kriminaliteta, in da potrebujemo učinkovit sistem odvzema premoženja nezakonitega izvora. Varnost v lokalnih skupnostih je temelj, ki močno vpliva na posameznikovo subjektivno dojemanje varnosti, zato v Novi Sloveniji predlagamo, da se okrepi številčnost uniformiranega dela policije, uvedba tako imenovanih peš patrulj in ponovna vzpostavitev vodje policijskih okolišev. Pošten Slovenec se ne sme bati srečati policaja. Pojavljajo se nove oblike kriminalitete, ki naslavljajo področja informacijske varnosti. Brez zagotovitve sistemskih možnosti za nadgrajevanje visoko kvalificiranih strokovnjakov s področja gospodarskega in in kibernetskega kriminala bomo lahko tarča na področju zagotavljanja informacijske varnosti. V Novi Sloveniji si želimo, da bi veljala ničelna stopnja do kriminalnih dejanj in da ne bi več prihajalo do tega, da bi kriminalci izigravali naš pravosodni sistem, da bi sodbe zastarele ali da ne bi sploh prišlo do sodnega epiloga. V Novi Sloveniji bomo resolucijo podprli. Hvala. Hvala. Gospod Damijan Zrim bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. **DAMIJAN ZRIM (PS SD):** Spoštovani predsedujoči, spoštovani minister, državni sekretar, kolegice in kolegi! Slovenke in Slovenci se radi pohvalimo z dejstvom, da živimo v izredno varni državi v absolutnem smislu. Aktualni mednarodni in regionalni dogodki so nedvomno vplivali na relativno raven varnosti v naši državi, vendar ne tako, kot nam kakšna stranka rada sugerira, in tudi ne tako, kot nam kakšna druga stranka rada zagotavlja. Odgovor se nahaja nekje v sredini in nima ekstremov, predvsem pa je mogoče odgovore najti v celovitem in usklajenem pristopu za zatiranje kriminalitete na nacionalni ravni. Resolucija se osredotoča na identifikacijo ključnih vzrokov kriminalitete, razvoj strategij za njihovo nadaljevanje ter krepitev sodelovanja med različnimi institucijami in deležniki v boju proti kriminalu. Na tem mestu bi se rad zahvalil vsem, ki tako ali drugače prispevate k zagotavljanju varne Slovenije in s tem k varnosti vseh državljank in državljanov oziroma pri realizaciji zavez resolucije. Resolucija je tudi ključna pri poudarjanju pomena izobraževanja, ozaveščanja in promocije varnostne kulture v družbi ter spodbujanja uporabe sodobnih tehnologij in analitičnih pristopov za učinkovitejše preprečevanje in odkrivanje kriminalnih dejanj. V ospredje postavlja poudarek na preventivne programe in rehabilitacijo, ki so ključnega pomena pri zmanjšanju povratništva kriminala ter reintegracije storilcev nazaj v samo S tem namenom se spodbuja tudi dialog in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki, ki imajo pomembno vlogo pri podpori žrtvam kriminala ter pri preprečevanju socialne izključenosti in marginalizacije, ki lahko prispeva k nastanku kriminala. V tem delu si resolucija pomembno prizadeva za izboljšanje varnosti državljanov ter krepitev zaupanja v pravosodni sistem. Krepitev zaupanja pa je pravzaprav še vedno proces povrnitve zaupanja v organe, ki sodelujejo v ukrepih za zatiranje kriminalitete, za kar bi najbrž morali odgovarjati zunanji akterji. Čeprav sem nazadnje izrazil misel o konsolidaciji, bi želel v sklepnem delu stališča poudariti, da se le-ta uresničuje zgolj zaradi dobrega in družbeno koristnega dela vseh relevantnih deležnikov. V Poslanski skupini Socialnih demokratov si želimo, da bi cilje resolucije uresničili kar se da celovito, zato jo bomo tudi soglasno podprli. Hvala. Hvala. Gospod Milan Jakopovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvoli. **MILAN JAKOPOVIČ Republika Slovenija je pripravila in že sprejela številne dokumente, s katerimi se je odzvala na različne varnostne pojave, ki ogrožajo varnost posameznika ali celotne družbe. Varnost ni samoumevna dobrina, je pa pomembna. Varnost posameznika in družbe lahko dosegamo z ukrepi in sodelovanjem različnih družbenih subjektov in vanjo se vključujejo različne institucije in organizacije. ne razumemo kot kopico preventivnih in represivnih ukrepov, ki so tesno povezani s pojmom kriminalitete. V Levici varnost enačimo z mirom, ne z vojno. Varnost pomeni boj s podnebnimi spremembami, ki znatno vplivajo na vse nas. Varnost pomeni, da ima sleherni posameznik streho nad glavo. Varnost pomeni odpravo revščine. Varnost je socialna vključenost, varnost so dostojne plače in pokojnine. Varnost je učinkovito zdravstveno varstvo. Visoki stroški hrane in energentov ne ogrožajo le posameznika, so družbena grožnja, ki vpliva tudi na kriminaliteto. Strah pa je vzrok za nižanje kakovosti življenja, vse to pa neizbežno vodi v socialno izključenost, odtujenost ljudi, neprizanesljivost do etničnih manjšin. Slovenija namenja veliko pozornost vprašanju varnosti, kar je predvsem posledica naraščajočih in kompleksnih varnostnih izzivov, s katerimi se sooča. Številni sprejeti dokumenti odražajo njen odziv na aktualne dogodke in okoliščine in številni dogodki v preteklosti in aktualni premiki v globalni zavesti opozarjajo, da varnost ni samoumevna ter ne obstaja brez aktivnega prizadevanja posameznikov in družbene skupnosti. Da bi zagotovili učinkovit spopad z varnostnimi izzivi, je ključno delovati proaktivno na svetovni ravni. Vzpostavitev in ohranjanje temeljnih možnosti za trajnostni razvoj in povečanje odpornosti družb zahtevata ne le državno delovanje in izvajanje pravnih norm, ampak tudi vzpostavitev mehanizmov, ki bodo spodbujali zavedanje o pomembnosti teh vidikov varnosti tudi v smislu spoštovanja in razvoja kulturne pripadnosti človeškim vrednotam. Le tako ravnanje lahko temelji na pravičnosti, enakopravnosti in enakosti, ki so ključne za varnost ne le v posameznih skupnostih, temveč tudi na svetovni ravni. Demokratična družba ne more uresničiti svojega poslanstva brez praktičnega udejanjanja tega zavedanja, ki mora biti osnova za spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Slovenija je na srečo, primerjalno gledano, varna država, kriminaliteta je v naši državi pod nadzorom, del tega tudi zaradi tega, ker smo dolgo ohranjali socialno državo na relativno visokem nivoju, s kopičenjem kriz zadnjega desetletja pa se je načela predvsem oziroma ravno socialna država. Zato moramo tudi v luči upravljanja s kriminaliteto imeti ves čas v mislih, da je največji temelj varnosti tako doma kot v Evropi in po svetu temeljna blaginja ljudi. Resolucijo bomo v Poslanski skupini Levica podprli. Hvala.

To je dokument, ki se konstantno dopolnjuje. V obdobju, ki ga naslavlja resolucija, ki je pred nami, se kot izzivi, s katerimi se bomo soočali, kažejo takšni, ki presegajo klasične oblike kriminalitete, zato je resolucija kot razvojno-usmerjevalni dokument na področju nacionalne varnosti pripravljena na novo. Zaradi vse večje povezanosti družb v globalnem svetu je seveda nujno usklajeno delovanje tako držav kot resorjev in seveda policij, ne samo v sosedstvu, v regiji, ampak tudi globalno. Temeljni cilj resolucije je učinkovito oblikovanje in izvajanje politike preprečevanja in zatiranja kriminalitete oziroma zagotavljanje takšnega družbenega okolja, da bo dolgoročno vplivalo na zmanjševanje kriminalitete, zagotavljalo varnost, bivanje in delo v varnem okolju. Ker je dokument, ki je pred nami, ključen, so pri njegovi pripravi sodelovali tudi strokovnjaki z Inštituta za kriminologijo Pravne fakultete v Ljubljani, Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Urada za preprečevanje pranja denarja, Vrhovnega državnega tožilstva in Vrhovnega sodišča, sodelovali pa so tudi eminentni strokovnjaki s fakultet. Pomemben segment resolucije je varnost v lokalni skupnosti kot osnova varnostnega delovanja tako slovenske policije kot vseh varnostnih deležnikov, naslavlja problem nasilja tako s strategijo kot programi na različnih nivojih od vrtcev, šol do drugih mehanizmov za spodbujanje kulture in nenasilja. Resolucija kot celosten dokument naslavlja tako vprašanje duševnega zdravja kot tudi problem javnega spodbujanja sovraštva in nestrpnosti ter sovražnega govora. Prav tako naslavlja pereče probleme gospodarske kriminalitete, korupcije in varovanja finančnih interesov naše države in Evropske unije v povezavi z evropskimi sredstvi. Preprečevanje in zatiranje korupcijskih kaznivih dejanj je prioritetno poglavje te resolucije. Izjemno pomembno poglavje je tudi tisto, ki naslavlja vprašanje informacijske varnosti, ki predstavlja nadvse aktualen varnostni problem po celem svetu. Na Ministrstvu za notranje zadeve so pri pripravi te resolucije temeljito pristopili k informacijski varnosti. Resolucija v svojem programskem delu predvideva vzpostavitev nacionalnega sistema informacijske varnosti in naslavlja problem varnosti državljanov v kibernetskem prostoru, še posebej pa otrok. Resolucija se dotika tudi problemov kibernetske informacijske varnosti v gospodarstvu in daje poudarek na razvoj digitalne forenzike na področju zatiranja kibernetske kriminalitete. Resolucija predvideva nadaljevanje temeljitega sodelovanja z ostalimi policijami tako v regiji kot seveda tudi znotraj celotne Evropske unije ter s tem povezano zgodnje odkrivanje in spremljanje tako radikalnih posameznikov kot tudi skupin v globalnih okvirih. Na področju organiziranih oblik kriminalitete resolucija te probleme naslavlja s programi in prednostnimi nalogami skupaj z Evropsko unijo v boju proti hudim kaznivim dejanjem in organizirani kriminaliteti, tudi prek poglobljenega sodelovanja z različnimi mednarodnimi policijskimi institucijami, torej Europolom in Interpolom. Pred nami je torej dokument, ki daje policiji tako usmeritev kot seveda tudi naloge in pristojnosti. Resolucija predstavlja podlago za spremembe Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki policiji dajejo orodje za preiskovanje kaznivih dejanj. Varnostni izzivi se spreminjajo in danes je naše varnostno okolje drugačno, kot je bilo pred leti. Varnostni izzivi, s katerimi se dnevno sooča tako slovenska policija kot seveda notranje ministrstvo, pa tudi sama država, zahtevajo hiter odziv in usklajeno delovanje vseh služb, in tudi to resolucija naslavlja. V Poslanski skupini Svoboda predlog resolucije podpiramo.

gospod minister, državni sekretar, kolegi in kolegice! V današnjem času se soočamo s številnimi kompleksnimi varnostnimi izzivi, kot so organizirana kriminaliteta, terorizem in digitalna kriminaliteta, ti pa zahtevajo odločne in prilagodljive ukrepe s poudarkom na zaščiti državljank in državljanov ter izboljšanju splošne varnosti v naši družbi. Temeljni cilj Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 je učinkovito oblikovanje in izvajanje politike preprečevanja in zatiranja kriminalitete. Resolucija je ključni korak pri vzpostavitvi celovitega in učinkovitega sistema za obvladanje varnostnih izzivov in poudarja zagotavljanje varnosti v lokalnih okoljih in preprečevanje vseh oblik nasilja. Čeprav je Slovenija varna država, je treba storiti vse, da varna ostane še naprej. Občutek varnosti je namreč ena izmed najpomembnejših potreb človeka, zato moramo na podlagi predlaganih ukrepov doseči, da tako družbeno stanje v Sloveniji ostane in da bi se ljudje v Sloveniji še naprej počutili varne. Ena izmed ključnih prednostnih nalog države je tudi varnost lokalnih skupnosti, saj njen vpliv seže globoko v kakovost življenja in blaginjo vseh prebivalcev. Žal nedavni sklep Vlade o organiziranju izpostave azilnih domov v Središču ob Dravi in na Obrežju brez predhodnega posvetovanja z lokalno skupnostjo, ki je povzročil velik odpor lokalne skupnosti, ne sledi temu cilju, zato v Poslanski skupini SDS menimo, da tako ravnanje Vlade izniči namen in vrednost te resolucije. Prav tako menimo, da bi država morala uvesti strožji nadzor državne meje in okrepiti ukrepe zoper ilegalne prehode ter s tem zagotoviti večjo varnost državljank in državljanov. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pogrešamo tudi posebno opredelitev romske problematike, ki je na določenih območjih lokalne skupnosti, ki se soočajo s to problematiko, velik varnostni izziv in je treba čim prej priti do rešitve. Tudi pri okoljski kriminaliteti aktualna vlada z neukrepanjem zoper gradnjo spornega kanala C0 in celo dopuščanjem gradnje ravna v nasprotju s ciljem resolucije o preprečevanju okoljskega kriminala. Prav tako na področju sovražnega govora aktualna vlada uveljavlja sporno prakso dvojnih vatlov. na navedeno v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da ob takem načinu delovanja vlade, ki na različnih področjih ravna v nasprotju s ciljem resolucije, menimo, da je ta resolucija zgolj mrtva črka na papirju. Kljub temu sprejetju resolucije ne bomo nasprotovali. Hvala.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

Katerokoli društvo ali socialni delavec s področja nasilja v družini vam bo znal povedati, da je nasilje v družini in nad ženskami v porastu. To kažejo tudi podatki o rastočih potrebah uporabnic v poročilih izvajalcev programov na področju nasilja v družini, ki jih financira naše ministrstvo, na drugi strani pa prijave pristojnim institucijam stagnirajo. Če število prijav ostaja bistveno nespremenjeno, medtem ko se potrebe po pomoči na terenu povečujejo, to lahko pomeni samo eno stvar – da se vedno manj žrtev odloča za prijavo nasilja. To pomeni, da žal ni dovolj zaupanja v institucije, ki naj bi zaščitile žrtve in jim pomagale, v centre za socialno delo, v policijo in v sodišča. Nasilje v družini je prav tako izjemno močno spolno zaznamovano. V intimnopartnerskih odnosih so kar v 90,8 % primerov žrtve nasilja ženske, pri čemer so posledice za ženske pogosto hujše. Vsaka druga ženska, starejša od 15 let, je doživela eno od oblik nasilja, skoraj vsaka tretja ženska, starejša od 15 let, je imela izkušnjo fizičnega nasilja, vsaka deseta je bila žrtev ene od oblik spolnega nasilja, vsaka dvajseta pa je bila posiljena. Nasilje, ki ga naslavljamo s to resolucijo, najpogosteje poteka v zasebni sferi, kjer je storilec pogosto del ožjega socialnega kroga žrtve, pogosto njen partner. Žrtvi je tako zaradi osebne prepletenosti in odvisnosti še toliko težje ločiti ljubezen od nasilja, spregovoriti o tem ali karkoli ukreniti, in ravno ta zasebnost nasilja je eden glavnih razlogov za njegovo trdovratnost. Tukaj moramo storiti obrat. Nasilje ni in ne sme biti zaseben problem posameznika, ampak mora biti prepoznano kot družbeni problem. Država zadnjih 15 let oziroma sedem zaporednih vlad ni sprejela krovne strategije, kako se spopasti z nasiljem v družini. V tem obdobju se je sicer precej pozornosti posvečalo zaostrovanju v kazenski zakonodaji, nismo pa dovolj ukrenili na ostalih ravneh, predvsem v smeri, da bi pojavnost nasilja zmanjšali ali celo preprečili. Zato ni dovolj, da čakamo, da v medijih zaokroži naslednji brutalni umor partnerke, zato da nato vsi izražamo ogorčenost in pozovemo k prijavam nasilja, potem pa žrtvi po možnosti ne verjamemo, ne znamo nuditi ustrezne pomoči ali ne pripeljemo do uspešne razrešitve. Zato je danes pred vami predlog resolucije, ki predstavlja krovni načrt za spopadanje s pojavi nasilja v družini in nad ženskami. Če izpostavim zgolj nekaj konkretnih ukrepov, ki jih predvideva resolucija. Uvedba prvega brezplačnega pravnega nasveta za žrtve nasilja v družini, ustrezni predpisi za dodeljevanje skrbi za otroka in določanje stikov v primerih nasilja v družini, podlaga za možnost samostojnega urejanja otrokovih zadev v določenih situacijah brez soglasja drugega starša, na primer izbira šole ali vrtca, prijava bivališča, izdelava osebnih dokumentov, programi za krepitev strokovne usposobljenosti vseh, ki delajo na področju nasilja – policije, sodstva, socialnih služb, psihologov, sodnih izvedencev in drugih, izobraževanja za novinarje in urednike o načinu poročanja o nasilju in nenazadnje krepitev in razpršitev socialnovarstvenih programov na področju nasilja. Za konec želim sporočiti nekaj besed tistim, ki jim je resolucija namenjena, žrtvam družinskega in intimnopartnerskega nasilja. Jaz osebno in ministrstvo kot institucija trdno stojimo na stališču, da niste krive za nasilje. Razumemo, da živite v strahu, da vas lahko spremljajo občutki sramu pred okolico, družino, sosedi ali prijatelji in da je težko zbrati pogum za razkritje nasilja. Vemo tudi, da so vas institucije v preteklosti že pustile na cedilu. Slišimo vaše zgodbe in smo odločeni, da v tem mandatu naredimo premik na področju, ki je bilo vse predolgo zanemarjeno. Resolucija pred vami je nastala v dialogu s predstavniki organizacij in institucij, ki imajo vsakodnevno opravka z odpravljanjem posledic in preprečevanjem nasilja.

Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku, gospodu Milanu Jakopoviču. Izvoli. **MILAN JAKOPOVIČ (PS Levica):** Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 25. seji kot matično delovno telo obravnaval vladni Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029. V dopolnilni obrazložitvi je predlagatelj med drugim izpostavil pomen predvidenih ukrepov za zmanjšanje incidence nasilja v družini in nad ženskami ter opozoril na prisotnost neenakomernega razporejanja bremena v družini in neenakost med spoloma. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je poudarila, da so bile pripombe iz mnenja v večji meri upoštevane z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin. Predstavnik Državnega sveta pa je predstavil mnenje pristojne komisije Državnega sveta, ki predlog resolucije podpira. Stališče k predlogu resolucije so predstavili tudi drugi vabljeni na sejo. Opozorili so, da je dostopnost do storitev in nastanitev za žrtve nasilja še posebej pomembna za ljudi z invalidnostmi. V Evropi namreč živi več kot 60 milijonov žensk z invalidnostmi, nasilju pa so izpostavljene tudi do petkrat pogosteje kot ženske brez invalidnosti. Opozorili so na ukrep zagotavljanja stika pod nadzorom v primeru, ko je povzročitelju nasilja izrečena prepoved približevanja, in nujno potrebno spremembo zakonodaje na tem področju. Prav tako so poudarili, da je treba posebno pozornost nameniti tudi moškim žrtvam nasilja v družini. V razpravi so se razpravljavci osredotočili na posamezne ukrepe iz predloga resolucije in poudarili, da je na obravnavanem področju potrebno hitro ukrepanje. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke so izpostavili nujnost zagotavljanja zadostnega kadra in krepitve strokovne usposobljenosti kadrov, ki se ukvarjajo z žrtvami nasilja v družini, na primer centri za socialno delo in policija. Poudarili so, da je ozaveščanje širše okolice o nesprejemljivosti nasilja zelo pomembno, saj imamo primere, ko se za nasilje v družini ve, pa ga nihče ne prijavi. Prav tako bi marsikateri tragični dogodek preprečili, če bi bili v veljavi ukrepi, ki bi omogočali sledenje osebam, ki jim je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja. Izpostavili so, da bi bilo treba ustrezno strokovno psihološko pomoč zagotavljati tudi strokovnim sodelavcem v vzgoji in izobraževanju. Pri zbiranju podatkov o primerih otrok, ki so žrtve nasilja v družini ter žrtve medvrstniškega nasilja na območju šole, pa je treba pristopiti racionalno, saj šole podatke že zbirajo. Razpravljavci iz koalicijskih poslanskih skupin so v zvezi z ukrepom prepovedi približevanja opozorili, da se ga pogosto krši in bi ga bilo treba nadgraditi. Izpostavili so, da je doseganje ničelne stopnje tolerance do nasilja v družini in nasilja nad ženskami eden pomembnejših ukrepov predloga resolucije, kakor tudi ozaveščenost družbe in preventivno delovanje. V zvezi s tem so opozorili na prisotnost nestrpnosti do žensk in drugačnih v družbi ter na pomen zgodnjega odkrivanja psihopatoloških znakov pri mladostnikih ter sodelovanja vseh pristojnih institucij. Izpostavili so še regijski vidik pri zagotavljanju ukrepov v okviru nevladnih organizacij in nujnost vzpostavitve posebnih namestitev za brezdomne ženske. Strinjali so se tudi, da se femicid opredeli kot ločeno kaznivo dejanje. Po zaključeni razpravi je odbor sprejel svoje amandmaje in amandmaje koalicijskih poslanskih skupin. Odbor je glasoval tudi o celotnem besedilu predloga resolucije in ga sprejel. Sprejeti amandmaji so vključeni v dopolnjeni predlog resolucije. Hvala. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospod Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. Hvala, predsedujoči. Predstavniki ministrstva, kolegice in kolegi! V Sloveniji se radi pohvalimo, da se na podlagi različnih mednarodnih indeksov uvrščamo med tiste države, ki nudijo otrokom in družinam enega izmed najvišjih standardov socialne in pravne zaščite. Pohvalimo se lahko tudi z eno izmed najvišjih stopenj enakosti med ženskami in moškimi. Kljub temu družbenemu napredku, ki smo ga dosegli v zadnjih desetletjih na področju otrokovih pravic, socialne zaščite družin ter enakih možnosti med ženskami in moškimi, pa se na žalost še vedno soočamo z visoko stopnjo družinskega nasilja in nasilja nad ženskami v partnerskih odnosih. Predvsem nasilje nad ženskami je namreč močno zaznamovano s tradicionalnim patriarhatom, ki ženske postavlja v podrejen položaj v primerjavi z moškimi. Da je stopnja družinskega in partnerskega nasilja pri nas še vedno zaskrbljujoča, smo ugotavljali že ob sprejemanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških v septembru lanskega leta. Že takrat smo opozarjali, da se večina najhujšega nasilja pri nas ne zgodi na ulicah, ampak v domačem okolju, kjer vsak od nas pričakuje, da bo varen in zaščiten pred nasiljem. Po podatkih nacionalne raziskave je kar vsaka druga ženska od dopolnjenega 15. leta starosti že doživela eno od oblik nasilja v zavetju svojega doma. Žrtve družinskega nasilja se le težko odločijo, da bodo zapustile nasilne partnerje, saj so zaradi tesnih osebnih vezi pogosto čustveno in ekonomsko odvisne od njih. Zaradi tega takšne oblike nasilja ostanejo najdlje skrite in prikrite v neugodnem zavetju družinskih odnosov, a vendar nobeno nasilje in nobena zloraba nista stvar samo partnerskega odnosa in družine. To so negativni družbeni pojavi, ki jih moramo proaktivno preprečevati z izobraževanjem, ozaveščanjem ter treningi partnerstva in starševstva, žrtvam družinskega nasilja pa moramo nuditi vso pomoč, ki jim bo omogočila izhod iz spirale družinskega nasilja, zagotavljala ustrezno obravnavo, varstvo in zaščito ter novo, neodvisno življenje izven domačega nasilnega okolja. Zato pozdravljamo vse predvidene cilje in ukrepe, ki jih vključuje predlagana resolucija, ki se nanašajo na krepitev in dvig kakovosti programov s področja družinskega nasilja, izboljšano obravnavo, položaj in zaščito žrtev tega nasilja, večjo strokovno usposobljenost oseb, boljšo ozaveščenost družbe in ničelno toleranco do družinskega nasilja, boljše predpise in zakone s tega področja ter boljšo organizacijo in sodelovanje vseh deležnikov, ki delujejo na področju preprečevanja družinskega nasilja. Predvsem pa moramo preprečiti ponovno viktimizacijo žrtev ter dolgotrajno in mukotrpno iskanje ustrezne pomoči in pravice. Skupnost mora žrtvam nuditi hitro, učinkovito in primerno pomoč, zato je pomembno sistemsko izobraževanje vseh, ki nudijo zaščito ali pomoč žrtvam družinskega nasilja. Potrebna je krepitev in razvoj dodatnih socialnovarstvenih programov za otroke in ženske, žrtve nasilja. Močno podpiramo dobre prakse varnih hiš in materinskih domov, ki se žrtvam najbolj posvetijo in nudijo celostno pomoč. Zavzemamo se tudi za več socialnih programov, ki nudijo treninge starševstva in partnerskih odnosov. Socialni demokrati še vedno menimo, da je nujna umestitev programov varnih hiš v sistem javne službe zaradi kontinuitete dela, enotnih standardov in zagotavljanja rednega financiranja njihove dejavnosti. Opozarjamo tudi na zagotovitev dovoljšnega števila namestitvenih kapacitet za varne namestitve žrtev nasilja s posebnimi potrebami. Na področju preprečevanja nasilja v družini in nad ženskami nas torej čaka še veliko dela, zato pozdravljamo predlagano resolucijo, ki predstavlja krovni dokument za spopadanje z nasiljem v družinskem krogu in partnerskih odnosih. Temu morajo sedaj slediti konkretni ukrepi in dejanja, ki bodo okrepili naša skupna prizadevanja, da bistveno zmanjšamo nasilje v družini in nad ženskami. Socialni demokrati bomo resolucijo iz navedenih razlogov podprli.

Po več kot desetletju brez osnovnega strateškega dokumenta je pred nami po potrditvi tudi na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029. Poslanski skupini Levica nas to še posebej veseli, saj s tem uresničujemo tudi del našega volilnega programa, ki govori o sprejetju strategije za preprečevanje nasilja nad ženskami in otroci ter bolj celovit pristop k reševanju te problematike. Slovenija je tak dokument nazadnje sprejela 15 let oziroma sedem let nazaj. Jasno pa je, da je stanje na tem področju zaskrbljujoče. Na to nas skoraj tedensko opozarjajo vsebine in naslovi iz črne kronike. Morilec pretepel ženo, Umoril ženo, njeno truplo pa zakopal, Razbil vrata in ženi prerezal vrat, Umoril svojega dedka, babico in strica, Na avtobusni postaji z nožem na preklop večkrat zabodel z ženo, Brutalno pretepel ženo in razbijal po hiši, 83-letnik močno pretepel ženo, ki je že večkrat začutila njegove pesti in tako naprej. To je le vrh ledene gore, saj je oblik nasilja v današnji družbi mnogo in preveč. Prav zato je pomembno in nujno sprejetje strategije in tudi nadaljevanje po začrtani poti. Resolucija vsebuje vsebinske usmeritve, ki pa naj jim čim prej sledijo izvedbeni načrti, kdaj, kdo in kaj, ter izvedba, da se usmeritve iz resolucije čim prej uveljavijo v praksi. Mi v Državnem zboru in Vladi nosimo največjo odgovornost pri oblikovanju in sprejemanju sistemskih rešitev, ki bodo ustrezno naslovile nesprejemljive in zavržne prakse in ravnanja, recimo femicid, če izpostavim zgolj eno. Tu smo tudi zato, da podpremo vse žrtve nasilja, odločeni, da naredimo konkreten premik na tem področju in sprejetje resolucije je en pomemben korak k temu. Do nasilja v družbi ne smemo imeti nobene tolerance in nasilje je treba ustaviti. V Poslanski skupini Levica bomo predlog resolucije seveda podprli. Hvala.

Nasilje v družini je splošen družbeni problem, ki posega v temeljne človekove pravice in predstavlja grobo zlorabo moči ene osebe nad drugo. Podatek, da je v vsaki peti družini v Sloveniji prisotno nasilje, je v javnosti že skorajda splošno znan, ne glede na to, v kolikšni meri je družinsko nasilje v Sloveniji prisotno, pa je nasilje v kakršnikoli obliki nesprejemljivo. Fizično, še posebej dolgotrajno nasilje, prepoznamo lažje, bolj prikrite oblike nasilja, kot so psihično ali čustveno nasilje, spolno ter ekonomsko nasilje, pa žal pogosto ostajajo skrite za štirimi stenami. V dobi, ko je informacijsko-komunikacijska tehnologija vse bolj razširjena, zlasti med mladimi, pa je treba omeniti še problematiko spletnega nasilja in nadlegovanja. Številne raziskave namreč kažejo, da sta spletno nasilje ter nadlegovanje predvsem žensk in deklet čedalje bolj razširjena. Takšna dejanja žrtvam puščajo rane in posledice, ki močno vplivajo na njihovo življenje, v svoji stiski pa se žrtve nasilja počutijo osamljene in nemočne. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nad ženskami za obdobje 2024–2029 je težko pričakovan krovni dokument za celostno medresorsko naslavljanje tega področja. Od sprejetja prejšnje resolucije je minilo že 15 let, zato je potreba po prenovljenem programu velika. Republika Slovenija je sicer kot podpisnica vseh pomembnejših deklaracij, konvencij in sporazumov, ki urejajo problematiko nasilja v družini in nasilja nad ženskami, do sedaj že sprejela pomembne zakonodajne okvire. Leta 2008 smo sprejeli Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki je bil noveliran leta 2016. Prav tako sta bila večkrat novelirana Kazenski zakonik in Zakon o kazenskem postopku, leta 2021 pa je bil sprejet Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke, ki celovito in sistemsko ureja obravnavanje mladoletnih oškodovancev. Kljub vsem zakonodajnim naporom pa nova resolucija ugotavlja, da se večina najhujšega nasilja pri nas še vedno dogaja doma, tam, kjer bi morali biti najvarnejši. Še posebej zaskrbljujoče je, da so v družinah, v katerih se izvaja nasilje, prisotni tudi otroci. Resolucija zato poseben poudarek namenja krepitvi strokovne usposobljenosti vseh, ki delajo na področju nasilja, zagotovitvi strokovne psihološke pomoči strokovnim delavcem, ki delajo na področju nasilja, ozaveščanju in izobraževanju otrok, staršev in širše javnosti o problematiki nasilja v družini in nasilja nad ženskami, uvedbi prvega brezplačnega pravnega nasveta za žrtve nasilja v družini, razpršitvi in krepitvi mreže socialnovarstvenih ter drugih programov za žrtve nasilja in povzročitelje, razvoju specializiranih programov in krepitvi nekaterih socialnovarstvenih storitev, zagotovitvi geografsko razpršenih nujnih bivalnih enot, namenjenih postopnemu osamosvajanju in prilagajanju žrtev nasilja na samostojno življenje, vzpostavitvi stalnega medresorskega delovnega telesa za obravnavo problematike nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter redne konzultacije, izboljšanju odzivanja prvih posredovalcev na težje oblike nasilja v družini in še bi lahko naštevala. Večji del resolucije je tako namenjen zaščiti žrtev nasilja v okviru družinske zakonodaje. Zavedamo se, da resolucija kot taka nikakor ne bo odpravila vseh težav kot tudi ne samega nasilja, je pa pomemben korak na poti k boljšemu zaznavanju nasilja in nudenja pomoči žrtvam nasilja. Čeprav smo na dobri poti k izboljšanju stanja, te bitke ni nikoli konec. Potrebnega bo še veliko ozaveščanja, sodelovanja, tudi z nevladnimi organizacijami. Poslanska skupina Svoboda bo predlog resolucije podprla.

Pred nami je pomemben strateški dokument, Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029, ki določa cilje, ukrepe in ključne nosilce na področju preprečevanja in zmanjševanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Varno življenje in tudi zavedanje tega, da je v sodobni družbi, v družbi vrednot, torej tistih vrednot, ki imajo v ospredju človeka in zagotovljeno pravico do varnosti, dostojnega življenja in tudi zaupanje, je v bistvu zelo pomembno. Nasilje nad ženskami in v družini je torej tista vrsta nasilja, ki jo najkasneje opazimo in je v bistvu tudi najpogostejša kršitev temeljnih človekovih pravic. Večina najhujšega nasilja pri nas se namreč ne zgodi na ulici, ampak doma, za štirimi stenami, torej tam, kjer bi morali biti najvarnejši. Svet Evrope je v poročilu o uresničevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima Sloveniji priznal, da je v zadnjem desetletju dosegla velik napredek pri oblikovanju politik na področju preprečevanja nasilja v družini. A je po ugotovitvah skupine GREVIO manj pozornosti, manj finančnih sredstev in tudi politične podpore usmerjene k drugim oblikam nasilja nad ženskami. Obravnavana resolucija naj bi bila korak k cilju zmanjšanja nasilja v družini nad ženskami. Po besedah predlagatelja, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se predvideni ukrepi dotikajo več tematskih področij. V pripravo predlagane resolucije so bili vključeni tudi nekateri drugi ministrski resorji – Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Policija, Ministrstvo za pravosodje, Skupnost centrov za socialno delo Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Nacionalni svet invalidskih organizacij, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev in drugi, ki so podali konkretne pripombe k posameznim vsebinskim sklopom predloga resolucije, vendar na žalost vsi predlogi niso bili upoštevani v končnem besedilu resolucije. Ne glede na to pa gre za strateški dokument, ki je pripravljen na podlagi 11. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini, cilji resolucije pa so skladni tudi s temeljnimi evropskimi smernicami na področju preprečevanja in obravnave nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Izhajajoč iz navedenega bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 tudi podprli in hkrati tudi spremljali uresničevanje zastavljenih ciljev in predlaganih ukrepov, kajti resolucije so vedno lahko le začetek, potrebna pa so konkretna in učinkovita dejanja, ki bodo zapisane besede tudi uresničila. Hvala lepa.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 je na 12. seji 10. aprila 2024 obravnaval Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji, Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Aleksandrom Reberškom. Besedo dajem predstavniku predlagatelja gospodu Aleksandru Reberšku za dopolnilno obrazložitev predloga. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Edini način, da poskušamo zaustaviti norosti te vlade, so očitno referendumi. Želeli ste prepovedati kurjenje na drva in plin, šele napoved referenduma je vladajoče streznila. Enako bi se moralo zgoditi tudi pri zakonu o uresničevanju kulturnih pravic narodov nekdanje Jugoslavije v naši državi. Nova Slovenija si je ves čas prizadevala za hitrejšo integracijo tujcev. Narediti poskušamo vse, da se tujcem, ki pridejo v Slovenijo, pomaga, da se jim olajša vstop v delo in življenje tukaj, da se lahko naučijo jezika in postanejo del skupnosti. Vaši predlogi, predlogi vlade dr. Roberta Goloba, pa počnejo ravno nasprotno. Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je opozarjala, da je zakon v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Slovenska ustava zagotavlja posebno varstvo in pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter posebne pravice romske skupnosti. Zakonodajno-pravna služba pa opozarja, da za zakonsko urejanje posebnih pravic drugih narodnih skupnosti v naši ustavi podlage enostavno ni. Vsem manjšinskim etničnim skupnostim in priseljencem Ustava Republike Slovenije že sedaj zagotavlja enakost pred zakonom, pravico do izražanja narodne skupnosti ter pravico do uporabe svojega jezika in pisave. Sprašujem se, ali ni to dovolj. Prav tako Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti že sedaj na podlagi razpisa sofinancira kulturne projekte manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji in na ta razpis se že sedaj lahko prijavijo tako projekti narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije kot tudi vseh ostalih narodnih skupnosti. V Novi Sloveniji se sprašujemo, zakaj posebna, privilegirana obravnava narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije, zakaj je potreben poseben razpis in zakaj so potrebna še dodatna sredstva. Gre za ustavno spornost in diskriminacijo ostalih narodnih skupnosti, ki živijo v Sloveniji in se na ta razpis ne bodo mogle prijaviti. V zgodovini so se naši predniki Primož Trubar, Anton Martin Slomšek, France Prešeren, Oton Zupančič, Simon Gregorčič, Valentin Vodnik, general Rudolf Maister, Ivan Cankar z besedo in tiskano knjigo borili da je in da bi naš narod in slovenski jezik obstal.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 Kaj bi si mislili naši predhodniki, ki so leta 1848 prvič izobesili tribarvnico in se trudili, da bi obstala slovenščina in slovenski narod? Zaradi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 stopiti skupaj in se odločno postaviti za slovenščino. To ne bo preprosto, a z razumom, ki ga moramo izkazati, in z domoljubjem, ki ga moramo imeti vsi v tem parlamentu, nam bo uspelo.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 Zborovalci so med drugim zahtevali uveljavitev slovenskega jezika na vseh področjih, zahtevali so, da je slovenski jezik na Slovenskem uradni jezik in da morajo biti ljudske šole čisto slovenske in v srednjih šolah učiti slovenski jezik.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 zato ohranjamo slovensko besedo in tudi našo kulturo, ponosno zapojmo himno in izobesimo slovensko zastavo. Kdo bo dal veljavo našim državnim simbolom, če ne mi, Slovenci?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 Tukaj je Slovenija in tukaj se govori slovenski jezik. Vsak, ki pride k nam živet in delat, bi se moral naučiti slovenskega jezika. To bi moral biti pogoj. Poleg tega pa bi tujci morali sprejeti našo kulturo in tudi naše običaje. Znanje slovenskega jezika v osnovnih in srednjih šolah je resen problem. Številni otroci, predvsem otroci s Kosova in Albanije, v šolah ne znajo slovensko, izvedba pouka je zelo otežena, standard znanja pada. Tem otrokom se dogaja velika krivica, ker jim država ne omogoči, da bi se pred vključitvijo v šolo lahko naučili slovenskega jezika. Na to opozarjajo učitelji, ravnatelji, župani in starši. Nova Slovenija je zato že dvakrat vložila spremembo Zakona o osnovni šoli, da bi za te otroke uvedli posebne pripravljalnice, namenjene intenzivnemu učenju slovenskega jezika in spoznavanju slovenske kulture. Kljub številnim pozivom s terena, zaskrbljujoči situaciji na osnovnih in srednjih šolah je vladajoča koalicija zakon zakon zavrnila. Še več, sedaj gredo povsem v drugo smer, namesto da bi naredili vse, da bi se tuji učenci naučili slovenščine, Vlada sedaj določa, da mora ministrstvo za šolstvo v osnovnih in srednjih šolah omogočiti brezplačno učenje njihovega maternega jezika. Po domače, namesto da bi se albanske, srbske in bosanske otroke spodbujalo, da se naučijo slovenščino, bomo organizirali tečaje za utrjevanje njihovega maternega jezika. Zame je to narobe svet. Poleg tega vsem pripadnikom narodnih skupnosti omogočamo pravico do uporabe maternega jezika in pisave. Očitno bodo učitelji, policisti in uradniki morali kmalu govoriti vse jezike nekdanje Jugoslavije, da bodo sploh lahko opravljali svojo službo. Novi Sloveniji smo na zakon vložili več amandmajev. Med drugim smo predlagali, da se črtajo vsi členi zakona, ki niso skladni z Ustavo Republike Slovenije, ministrstvo za šolstvo pa smo želeli zavezati k izvedbi tečajev za učence in dijake, katerih materni jezik ni slovenščina. Prav tako pa smo želeli zavezati Ministrstvo za notranje zadeve, da organizira dodatne tečaje učenja slovenščine in spoznavanja slovenske kulture za odrasle. Ker koalicija ni sprejela amandmajev Nove Slovenije in je zakon v drugi obravnavi tudi sprejela, smo v Novi Sloveniji zahtevali posvetovalni referendum. Dejstvo je, da v Sloveniji prebiva vedno več tujcev in sedaj se moramo resno pogovoriti in tudi odločiti, ali gremo v smer propadlega multikulti sistema, to so naredili v Nemčiji, Franciji in na Švedskem in rezultate tega zgrešenega pristopa lahko vsak dan gledamo na ulicah in v predmestjih nemških, francoskih in švedskih mest. In ta zakon prinaša točno to, multikulti. V Novi Sloveniji pa smo prepričani, da moramo iti po poti integracije tujcev. Vsak, ki pride k nam, se mora naučiti slovenskega jezika, sprejeti našo kulturo in naše običaje.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 Politiki pokažemo ljubezen do slovenskega jezika, naroda, kulture, domovine z glasovanjem, ne pa z govori za kulturni praznik. Hvala. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kulturo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo članici gospe Andreji Rajbenšu. Izvoli. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim!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 V zvezi s prvim delom, ki se nanaša na sprejetje Predloga zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, je pojasnila, da namen posvetovalnega referenduma ni izrekanje o sprejetju pravnega akta, ki je v zakonodajnem postopku, temveč posvetovanje Državnega zbora z volivci o posameznem vprašanju iz njegove pristojnosti, ki pa je širšega pomena za državljane. vprašanju mora biti zato podana jasna, enoznačna in objektivno povzeta vsebina, o kateri naj bi se volivci izrekli na posvetovalnem referendumu. V zvezi s predlaganim vprašanjem, povezanim s priznavanjem posebnih kulturnih pravic, je izpostavila, da se ne nanašajo na vsebino, ki naj bi jo Državni zbor z zakonom šele uredil, ampak so na individualni ravni zagotovljena že z ustavo. V drugem delu vprašanja je vključena tudi interpretacija predlagateljev, ki ne spada v referendumsko vprašanje. V razpravi so nasprotniki predloga za razpis posvetovalnega referenduma izpostavili, da je predlog utemeljen na zavajanju in lažeh. Namen predlagateljev pa je zavlačevanje zakonodajnega postopka. Z zakonom se na zakonskem nivoju izpolnjuje politična zaveza, h kateri se je država zavezala ob osamosvojitvi, in uresničevanje zavez, zapisanih v deklaraciji iz leta 2011, to je skrb za ustvarjanje možnosti ohranjanja in razvoja identitete pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ. Razpravljavci so poudarjali, da Zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji ne uvaja novih pravic, ampak zakonsko urejene pravice, ki se v praksi že izvajajo. S tem se onemogoča, da bi katerakoli vlada samovoljno posegla v te pravice ali zamrznila delovanje Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, kar se je zgodilo v mandatu od 2011 do 2014. Vsebina zakona se ne nanaša na tujce, ampak na tretjo in četrto generacijo potomcev državljanov, ki so se v Slovenijo iz ekonomskih razlogov začeli priseljevati v 50. letih. Po mnenju razpravljavcev gre za očiten populizem predlagateljev. Zagovorniki predloga za razpis posvetovalnega referenduma so bili mnenja, da se skuša z zakonom favorizirati poučevanje tujih jezikov, namesto da bi šla prizadevanja države v smer izboljšanja znanja slovenščine s strani tujcev. Promocija tako imenovanega multikulturalizma, kot na primer v Nemčiji, Franciji in na Švedskem, po njihovem mnenju prinaša velike napetosti in konflikte Opozorili so na politiko recipročnosti reševanja vprašanja učenja maternega jezika, ki bi jo morala voditi vlada. Referendum podpirajo zato, ker menijo, da zakon ni potreben, saj država že zdaj v praksi v okviru dopolnilnega pouka ustrezno skrbi za poučevanje materinščine. Prav tako se jim je zdelo neprimerno, da v zakon niso vključene vse narodne skupnosti, ki prebivajo v Sloveniji, kot na primer nemško govoreča skupnost. Odbor je po končani razpravi na podlagi drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval o predlogu mnenja, da je Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije

Spoštovane poslanke in poslanci! Na kratko bom predstavil mnenje Vlade o predlaganem posvetovalnem referendumu. Predlagatelj izpostavlja ustavno spornost predloga zakona, saj slovenska ustava zagotavlja posebno varstvo in pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter posebne pravice romske skupnosti. Skupina poslank in poslancev meni, da za zakonsko urejanje posebnih pravic drugih narodnih skupnosti v Sloveniji v ustavi ni podlage. Vlada pojasnjuje, da predlog zakona sledi prizadevanjem za lažje uresničevanje kulturnih pravic narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ. Te narodne skupnosti za razliko od italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti niso ustavno zavarovane, njihovo varstvo pa med drugim predvideva Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin Sveta Evrope iz leta 1995, ki jo je Republika Slovenija sprejela leta 1995 in ratificirala leta 1998. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v svojih poročilih večkrat predlagal, da se začne razprava o položaju in ukrepih za uresničevanje kolektivnih pravic narodnih skupnosti, ki jih ustava kot takih ne omenja, so pa tako številne, da se je treba opredeliti do njihovega položaja v Sloveniji. Državni zbor je na podlagi raziskave preteklih prizadevanj narodnih skupnosti, priporočila mednarodnih organizacij, Varuha človekovih pravic Republike Slovenije in lastnih priporočil 1. februarja 2011 sprejel Deklaracijo Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji, ki izraža stališča in opredeljuje politiko države do položaja obravnavanih narodnih skupnosti, uresničevanje njihovih pravic za ohranjanje lastne identitete in pogojev za njihov nadaljnji razvoj. Vlada je sledila deklaraciji in 12. 5. 2011 sprejela Sklep o ustanovitvi, sestavi organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji kot posvetovalnega telesa Vlade o zadevah s področja položaja obravnavanih narodnih skupnosti. Ministrstvo za kulturo za svet opravlja administrativne naloge in v praksi tako že izvaja nekatere naloge, ki jih predlog zakona nalaga ministrstvu, pristojnemu za kulturo. Skupina poslank in poslancev problematizira tudi določbo predloga zakona, ki ministrstvu, pristojnemu za kulturo, nalaga izvajanje javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih društev pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, in meni, da je financiranje delovanja nevladnih organizacij pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji že sedaj urejeno zgledno in predvsem enakopravno nasproti drugim narodnim skupnostim, zato ne vidijo potrebe po dodatnem financiranju teh organizacij. Sam naslov, problematizacija, namiguje, da predlog zakona predvideva financiranje delovanja nevladnih organizacij in pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ, kar je nedosledno in zavajajoče, saj predlog zakona ne predvideva financiranja delovanja nevladnih organizacij, ampak zgolj sofinanciranje njihovih kulturnih projektov. Sredstva za delovanje, splošne materialne stroške in programske stroške so kulturna društva primorana poiskati iz drugih virov, največkrat pa delujejo na prostovoljni ravni. Zavajajoča navedba ter zagotavljanje dodatnega financiranja delovanja njihovih nevladnih organizacij je tudi del samega predloga referendumskega vprašanja. Predlog zakona ne predvideva financiranja delovanja nevladnih organizacij, prav tako ne predvideva dodatnega financiranja, saj tovrstni razpisni mehanizem že obstaja. Sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih društev pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji trenutno poteka v sklopu javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih in etničnih skupnosti priseljencev v Republiki Sloveniji, ki ga trenutno izvaja Javni sklad Republike Slovenije

Glede na vse navedeno Vlada ne podpira Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji.

smiselno sprejeti zakon, ki jasneje opredeljuje pristojnosti države na tem področju. Kot je bilo s strani predlagatelja zakona večkrat pojasnjeno, ne gre za urejanje pravic na kolektivni ravni oziroma za nove pravice, ampak za vzpostavitev pravnega okvira, ki bo omenjenim narodnim skupnostim omogočil lažje uresničevanje pravic,

Najlepša hvala, podpredsednik. Samo da ne bo pomote, predlagatelj je uvodoma našega velikega pesnika in pisatelja prekrstil v Zupančiča, čeprav je Župančič. Antonije Pušić, nekateri ga morda bolje poznate kot Rambo Amadeus, črnogorski glasbenik in avtor, je leta 2005 izdal eno pesem, ki jo je poimenoval Turbo folk in ki je po moji oceni nadvse primerna za današnjo točko dnevnega reda. Citiram dve uvodni kitici, da boste razumeli, zakaj: »Folk je narod. Turbo je sistem vbrizgavanja goriva pod pritiskom v cilinder motorja na notranje izgorevanje. Turbo folk je vžiganje naroda, vsako pospeševanje takšnega izgorevanja je turbo folk, podžiganje najnižjih strasti pri homo sapiensu.« danes govorimo. NSi-jev posvetovalni referendum o Zakonu o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji ni nič drugega kot takšen turbo folk, ker temelji na podžiganju najnižjih strasti, ker temelji po eni strani na lažeh in po drugi strani na nacionalizmu. Zakaj lažeh? V trenutku, ko smo poslanke in poslanci koalicije vložili predlog zakona, so poslanci Nove Slovenije skočili v zrak in ugotovili, da bomo uničili slovenski jezik in kulturo, tako kot smo danes poslušali v uvodni predstavitvi predlagatelja. Zakaj? Ker so si v Novi Sloveniji namislili, da s tem zakonom silimo vse javne uslužbence, učitelje in ostale, ki v vsakodnevnem življenju na takšen ali drugačen način predstavljajo državo v stiku z državljankami in državljani, da bodo morali znati tuje jezike, kar je popolna izmišljotina, kar je popolna laž. Na njihovem Twitter profilu in tudi predlagatelj sam je danes v uvodni predstavitvi dejal, kako se bodo morali policisti, ostali javni uslužbenci, učitelji naučiti albanščine in drugih jezikov, ker to zahteva ta zakon, kar je laž in tako naprej. O tem smo poslušali ob obravnavi zakona, o tem smo poslušali ob obravnavi predloga za posvetovalni referendum in tako naprej. Skratka, z eno majhno lažjo, tako kot smo videli pri drveh in ne drvah, smo se sedaj ukvarjali, v bistvu se ukvarjamo s tem že drugi mesec zaradi tega, ker si je nekdo nekaj izmislil. Če to ni turbo folk, potem ne vem, kaj je. Po drugi strani ta posvetovalni referendum ne temelji na ničemer drugem kot na nacionalizmu. Vse, kar smo poslušali iz ust gospoda Reberška in ostalih predstavnikov Nove Slovenije, ni nič drugega kot zelo jasno izraženo sovraštvo proti tujcem. Ti tujci v resnici niti niso tujci, ampak so naše sodržavljanke in sodržavljani. To je ena od najnižjih strasti, ki jih verjetno homo sapiens premore, pač nacionalizem kot tista najbolj nizkotna oblika, če želite, kolegi na desnici temu rečejo domoljubje. Domoljubje je čisto nekaj drugega. S to mešanico laži in nacionalizma seveda Nova Slovenija jaha na nekem valu posvetovalnih referendumov, ki po naši oceni, po oceni Poslanske skupine Levica, verjetno samo en cilj, in to je zaganjanje nekakšne predvolilne kampanje, verjetno za evropske volitve, in presenetljivo je, kako, čeprav se že leta trudijo distancirati in diferencirati od največje opozicijske stranke, češ da so oni sredinska stranka, na vprašanjih, kot so, dajmo reči temu enake možnosti za vse, človekove pravice in tako naprej, gravitirajo popolnoma v skrajno desnico, bistveno dlje od Slovenske demokratske stranke. Zato je ta predlog posvetovalnega referenduma daleč od tega, da bi bil samo nesmiseln, je tudi nevaren in po naši oceni tudi nima mesta v neki sodobni družbi. S tem predlogom je tudi Nova Slovenija še enkrat dokazala, da je turbo folk. Še enkrat, gre za pospeševanje izgorevanja in podžiganja najnižjih strasti pri človeku, samo za to gre, in z enim zelo jasnim namenom, kovati politične dobičke ali pa politične točke na plečih tistih, ki si verjetno tega najmanj zaslužijo. Še enkrat, da poudarimo, za kaj gre pri zakonu. Zakon ureja tisto, kar je bila zaveza te države že ob osamosvajanju, takrat, ko so se v v osamosvojitvenih dokumentih v izjavi o dobrih namenih, ki jo je sprejela skupščina, predhodnica Državnega zbora, in vse stranke, ki so bile zastopane v parlamentu, so se zavezale, da bodo pripadnikom teh narodnih skupnosti priznale nek poseben status, ker so prepoznale njihov konstitutivni trenutek v času osamosvajanja. To, da so bile te tako imenovane nove manjšine, ki so nastale po drugi svetovni vojni, konstitutiven del slovenske del slovenske države in s tega vidika se je tudi že omenjena deklaracija, sprejeta leta 2011, z več kot dvotretjinsko večino zavezala, da bo te stvari uredila, in to prinaša ta zakon. Na področju kulturnih pravic se kodificira tisto, kar je sicer že več let v veljavi, kar priznavajo tudi sami predlagatelji, ne uvajamo ničesar novega, ne dodajamo nekih novih pravic, samo zapisujemo tisto, kar je bilo že do sedaj v teku. Če je urejanje nekih pravic, ki že obstajajo, razlog za posvetovalni referendum, boste seveda, spoštovani kolegi in kolegice, presodili sami, jaz sem povedal, zakaj se v Poslanski skupini Levica s tem ne strinjamo. Hvala. Gospa Sandra Gazinkovski bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvoli. **SANDRA V Poslanski skupini Svoboda Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji ne bomo podprli, zato ker je eden od namenov predlagatelja zavlačevanje zakonodajnega postopka. Državni zbor namreč o zakonu ne more dokončno odločiti, preden ne odloči o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Kot veste, je Državni zbor tretjo obravnavo o predlogu zakona opravil na prejšnji seji, vendar zaradi blokade s tem predlogom za razpis posvetovalnega referenduma zakona ni mogel sprejeti. Poleg tega je predlog utemeljen na neresnicah, na zavajanju in cenenem populizmu. Predlagatelji zakona smo zaradi zlonamernih napačnih interpretacij, zavajanja in neresnic iz zakona izločili materijo 5.a člena. Naj še enkrat ponovim, da omenjena določba ni nalagala obveznega izvajanja dejavnosti učenja maternega jezika in kulture teh narodnih skupnosti v šolah, temveč je bil namen tega člena zgolj spodbujanje te kulturne pravice za te narodne skupnosti in samo takrat, ko bi bil izkazan zadosten interes, če bi bila za to na voljo sredstva in usposobljeni učitelji. Šole namreč že sedaj izvajajo obšolsko dejavnost poučevanja tujih jezikov, če za to obstaja izkazan zadosten interes in imajo za to tudi predvidena sredstva v okviru letnih načrtov. V slovenskih osnovnih šolah je v prejšnjem šolskem letu 959 otrok druge narodnosti obiskovalo dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur, ki ga ureja sicer že Zakon o osnovni šoli. je bilo pred tem takšnih otrok 573, sicer pa se je v dolgoletnem povprečju število gibalo okoli 300 otrok. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje dopolnilni pouk sofinancira na podlagi javnega razpisa, otroci pa so se učili albansko, makedonsko, srbsko, bosansko, hrvaško, madžarsko, nemško, poleg tega pa tudi rusko, kitajsko, francosko, romsko in ukrajinsko. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v prejšnjem šolskem letu za dopolnilni pouk maternega jezika in kulture namenilo 43 tisoč 155 evrov. Poslanci in poslanke Nove Slovenije so torej želeli posvetovalni referendum o tem, ali lahko Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje tako kot že dolga leta doslej tudi v prihodnje namenja okoli 40 tisoč evrov za to, da se manj kot tisoč otrok lahko uči svojega maternega jezika in kulture. Za ponazoritev dimenzije tega vprašanja naj navedem, da je bilo v šolskem letu 2022/2023 v osnovne šole vpisanih 197 tisoč 62 učencev, država pa je za financiranje osnovnega šolstva v tem letu namenila okoli 968 milijonov evrov. Kot že omenjeno, je bil ta člen iz zakona izločen, še vedno pa to pravico otrokom omogoča Zakon o osnovni šoli. Zakon ureja kulturne pravice naših sodržavljanov, soobčanov in sokrajanov, ki z nami sobivajo že vse od osamosvojitve, torej pripadnikov narodov Bošnjakov, Albancev, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov in njihovih potomcev, ki so se ob razpadu Jugoslavije in osamosvojitvi Slovenije odločili, da bodo ostali z nami v naši državi. Gre za drugo in tretjo generacijo teh pripadnikov, ne pa novoprišleke. Opozorila bi, da smo komaj pred dvema mesecema, 21. februarja, praznovali mednarodni dan maternih jezikov. Ta datum je bil na svetovni ravni izbran zato, ker so nekateri žrtvovali svoja življenja, ker jim je bila odvzeta pravica, da se lahko sporazumevajo v materinščini. V Poslanski skupini Svoboda smo začudeni, da se v NSi ne zavedajo, da je materinščina nedeljiv del posameznikove identitete, ki jo oblikuje skupnost na podlagi svojega jezika, dediščine in kulture. Kulturne pravice, o katerih govorimo, to so pravice, da lahko vsakdo svobodno izraža pripadnost svojemu narodu, goji ter izraža svojo kulturo, uporablja svoj jezik in pisavo, so pravice, ki so vsakomur, tudi pripadnikom narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, na individualni ravni zagotovljene tudi s slovensko ustavo. Naj naštejem, 14. člen Ustave oziroma izrekanje o pravicah do enakosti pred zakonom, 61. člen Ustave oziroma izražanje narodne pripadnosti in 62. člen Ustave, pravica do uporabe svojega jezika in pisave. NSi torej želi, da se na posvetovalnem referendumu odloča o ustavno zagotovljenih pravicah, kar se pa nam zdi nedopustno. V Poslanski skupini Svoboda opozarjamo, da je Slovenija država članica Evropske unije, za katero je značilna kulturna in jezikovna raznolikost. V Evropski uniji je 24 uradnih jezikov, poleg uradnih jezikov pa se uporablja še več kot 60 drugih manjšinskih jezikov. Približno več kot 50 milijonov prebivalcev govori manjšinske jezike, zato Evropska unija v svojih programih in pri delu evropskih institucij podpira večjezičnost kot del evropske kulturne dediščine. Poleg tega je ta pravica varovana z Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih in Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin. Poslanci in poslanke Nove Slovenije pa v predlogu za razpis referenduma ne zavajajo zgolj pri vprašanju poučevanja maternih jezikov in kultur za otroke pripadnikov teh narodnosti, temveč tudi pri dejstvu, da predlog zakona ne predvideva financiranja delovanja nevladnih organizacij, ampak zgolj sofinanciranje njihovih kulturnih projektov. Društva bodo še naprej morala delati tako na prostovoljni ravni kot tudi pridobivati donacije iz drugih virov. Predlog zakona tudi ne predvideva financiranja delovanja nevladnih organizacij, prav tako ne predvideva dodatnega financiranja, saj tovrstni razpisni mehanizem že obstaja in je obstajal tudi pod prejšnjo vlado, v kateri je sodelovala Nova Slovenija. V Poslanski skupini Svoboda obžalujemo, da so se poslanci in poslanke Nove Slovenije odločili, da bodo nadaljevali z negativno kampanjo zoper ta zakon, saj ocenjujejo, da jim bo to koristilo pri nagovarjanju volivcev pred volitvami v Evropski parlament. Kot kaže, so se odločili, da bodo uporabili iste teme v volilni kampanji, kot jih uporablja desnica po vsej Evropski uniji, in sicer zoper priseljence oziroma migrante, saj ta prinaša pozornost in dvig političnih ratingov, pa čeprav temelji na lažeh, diskriminacij in spodbujanju nestrpnosti. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog za razpis posvetovalnega referenduma seveda zavrnili, ker diskriminira pripadnike narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, ker jih obravnava kot drugorazredne državljane in ker jim zanika z ustavo zagotovljene pravice do izražanja narodne pripadnosti in uporabe svojega jezika in pisave. Hvala. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Gospod Tomaž Lisec bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji je v zakonodajni postopek vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanima, danes že tukaj prisotnima, dr. Matejem Tašnerjem Vatovcem in gospo Sandro Gazinkovski. Predlog zakona predvideva, da se bo financiranje oziroma sofinanciranje kulturnih projektov in programov pripadnikov narodnih skupnosti in narodov nekdanje SFRJ prek javnih pozivov oziroma javnih razpisov preneslo iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti na Ministrstvo za kulturo. Prav tako pa zakon predvideva tudi, da bo Svet Vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ dobil status stalnega vladnega posvetovalnega telesa, ki mu bo predsedoval minister za kulturo.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 Tudi predlagatelji sami v uvodu v zakon zapišejo, citiram, "da se zavedajo, da ni ustavne podlage za zakonsko ureditev.« V Poslanski skupini SDS smo zato ponovno mnenja, da zakon ni potreben in smo do sedaj glasovali proti njegovemu sprejetju.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 Predlagatelji zakona veliko govorijo o novih manjšinah, ki pa to niso, ne glede na zakon, ne glede na slovensko ustavo. Dejstvo je, da lahko prihode predstavnikov narodnih skupnosti, na primer Hrvaške, Bosne, Srbije v Sloveniji, beležimo intenzivneje po drugi svetovni vojni, zato lahko govorimo le o ekonomskih migrantih in ne o manjšinah. Predlagatelji zakona pa so, kljub drugačnim trditvam, želeli uveljaviti še določila, ki od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, čeprav jih niti na sejo matičnega odbora niso povabili, zahtevajo organizacijo in zagotavljanje sredstev za učenje maternega jezika za te otroke v osnovnih in srednjih šolah.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 To je bilo, je in bo za SDS nesprejemljivo. Koalicija je sicer v nadaljevanju postopka z amandmajem to izključila iz zakona, kar v Poslanski skupini SDS zelo podpiramo,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 Zakon o osnovni šoli določa, da za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, ko se vključijo v osnovno šolo in s sodelovanjem z državami izvora, se že vrsto let lahko organizira tudi dopolnilni pouk njihovega maternega jezika, v okviru neobveznih tujih jezikov pa se trenutno na treh šolah izvaja pouk hrvaščine. Še enkrat, v Poslanski skupini SDS apeliramo, da se slej ko prej najde narodna modrost in da Poslanska skupina Nova Slovenija ponovno vloži Zakon o osnovni šoli in da ga soglasno potrdimo, kajti tisti zakon oziroma tista novela zakona bi določila ravno to, kar želimo, upam, da vsi skupaj, da ima slovenski jezik primarno raven, vse ostalo je lahko samo plus. Skratka, v Poslanski skupini SDS zakona ne podpiramo, ker menimo, da ni potreben. Prepričani smo, da se tega zavedajo tudi državljanke in državljani, zato podpiramo predlog Nove Slovenije, da na referendumu o tem povprašamo volivke in volivce. V Poslanski skupini SDS bomo torej glasovali za razpis posvetovalnega referenduma glede Predloga zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji. Hvala.

podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Vključevanje pomeni, da priseljenci spoštujejo našo državo, navade in kulturo ter se temu prilagodijo. Integracija je obveznost priseljenca. Kdor se uspešno vključi v družbo, ima boljše možnosti, da v državi tudi ostane. Migracije zahtevajo zavestno delo na področju ohranjanja slovenske identitete in pripadnosti državi ter zahodnoevropskim vrednotam. Naša naloga je, da samozavestno promoviramo našo kulturo, jezik, tradicijo in krščanske vrednote. Slovenijo moramo ohraniti kot samostojno nacionalno državo slovenskega naroda, o kateri so sanjali rodovi naših prednikov. Že sedaj Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi razpisa sofinancira kulturne projekte manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, na katere se lahko prijavijo tako projekti narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ kot tudi vseh ostalih narodnih skupnosti, razen projektov italijanske, madžarske in romske narodne skupnosti, katerim so namenjeni posebni razpisi in pozivi Ministrstva za kulturo. Zato ni jasno, zakaj naj bi se posebna obravnava uvedla za narodne skupnosti narodov nekdanje SFRJ, saj jim slovenska ustava ne določa posebnega statusa v odnosu do drugih narodnih skupnosti. Ker Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije močno vpliva na interese in življenja vseh državljank in državljanov Republike Slovenije, omogoča brezplačno učenje maternega jezika in kulture za otroke pripadnikov narodov nekdanje v Republiki Sloveniji v osnovnih in srednjih šolah ter predvideva dodatno financiranje delovanja nevladnih organizacij pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, v Novi Sloveniji predlagamo,

»Ali ste za to, da se pripadnikom narodnih skupnosti nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji priznajo posebne kulturne pravice, med drugim pravica do uporabe maternega jezika in pisave, da se za njihove otroke omogoči brezplačno učenje maternega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah ter zagotovi dodatno financiranje delovanja njihovih nevladnih organizacij?«. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic, ki so ga v koaliciji podprli, je v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in interesom Republike Slovenije in njenih državljanov. Slovenska ustava zagotavlja posebno varstvo in pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti po 64. členu ter posebne pravice romske skupnosti po 65. členu. Za zakonsko urejanje posebnih pravic drugih narodnih skupnosti v Sloveniji v ustavi ni podlage. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je opozorila tudi na neustrezno sklicevanje na Deklaracijo Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, saj ta govori samo o pripadnikih, ki so državljani Republike Slovenije, predlog zakona pa definicijo širi na vse pripadnike, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, in tukaj je razlika. Še enkrat poudarjam, deklaracija, na katero se sklicuje koalicija, govori o pripadnikih, ki so državljani Republike Slovenije. Spodbujanje učenja materinščine pripadnikov narodne skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji v javnem izobraževalnem sistemu in tudi stoodstotno financiranje tega pouka je zajeto seveda v predlogu zakona. Na drugi obravnavi v Državnem zboru je koalicija res črtala najbolj sporni 5.a člen, ki je predvideval, da mora ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje, omogočiti osnovno- in srednješolsko brezplačno učenje maternega jezika in kulture v okviru fakultativnega ali dopolnilnega pouka ali interesne dejavnosti razširjenega programa šol, da mora omogočati spremljanje stanja pri učenju maternega jezika in kulture otrok, da mora spodbujati sodelovanje javnih in zasebnih šol pri učenju maternega jezika in kulture, promovirati ter spodbujati vključevanje v učenje maternega jezika in kulture, da mora spodbujati sodelovanje, vključno z gostovanjem učencev med šolami v Republiki Sloveniji in šolami v državah izvora narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, gostovanje inštruktorjev za učitelje maternega jezika in kulture iz držav izvora ali zagotavljanje učiteljev iz držav izvora za poučevanje maternega jezika in kulture v šolah. Seveda je bil ta člen umaknjen. Še vedno pa predlog zakona vsebuje določbo četrtega odstavka člena, ki pravi: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 Naš cilj v Novi Sloveniji je doseči boljšo integracijo tujcev v slovensko družbo. Znanje jezika in poznavanje slovenske kulture pa mora biti pogoj za pridobitev dovoljenj za prebivanje, zato smo tudi predlagali naš predlog zakona o pripravljalnicah, ki naj bi pomagal otrokom, ki ne razumejo slovensko, da se v čim krajšem času naučijo slovenski jezik, spoznajo slovensko kulturo in se čim prej integrirajo tudi v razredih. Da smo sovražno nastrojeni proti tujcem, je zelo grda obtožba. Kot poslanka Nove Slovenije sem prejšnji teden kot edina iz tega parlamenta glasovala za to, da se Republiko Kosovo sprejme v Svet Evrope. Na to sem ponosna. Moje delo, naše pričevanje in naše delo naj govori o tem, kaj smo in kdo smo. Želimo samo, da smo vsi v Sloveniji enakovredni in da vsi

Spoštovani predsedujoči, spoštovani kolegi, spoštovane kolegice! V naši poslanski skupini smo že od začetka podpirali Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Ta zakon določa, da kulturne pravice vključujejo ohranjanje in razvoj identitete, uporabo materinščine, spodbujanje znanstvenih dejavnosti in uresničevanje drugih kulturnih pravic. Pomembno je poudariti, da gre za pravice, ki izhajajo iz Ustave Republike Slovenije, ki vsakomur zagotavlja svobodo izražanja narodne pripadnosti in uporabe lastnega jezika ter pisave. Zakon vsebuje dve ključni rešitvi. Prvič, financiranje kulturnih programov društev narodnih skupnosti se prenaša iz Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na Ministrstvo za kulturo.

Ta zakon tudi nadgrajuje Deklaracijo Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji iz leta 2011, ki je prvič uradno priznala obstoj teh skupnosti, je rezultat več kot 20-letnih prizadevanj njihovih predstavnikov za ureditev njihovega položaja na zakonski ravni, da ne bi bili več odvisni od politične volje vladajoče koalicije. Žal nas skrbi širjenje strahu in napačnih informacij o namenu zakona, zlasti glede nalog in pravic, ki izhajajo iz resorja, pristojnega za šolstvo. Predlagatelji za razpis posvetovalnega referenduma ste v obrazložitvi največ skrbi izrazili predvsem glede pravic na področju šolstva, ki pa smo jih v zakonodajnem procesu do sedaj že črtali. Ni potrebe za strah, da bi poučevanje materinščine ogrozilo slovenščino. Še vedno v 21. stoletju več kot očitno moramo vzeti v obzir, da nas čaka, žal, še veliko dela pri sprejemanju različnosti, tudi na podlagi narodne in kulturne pripadnosti. Zato je pomembno, da se pravice ne omejujejo le na papir, temveč da vsak od nas s svojimi dejanji vsak dan prispeva k boljšemu razumevanju in sprejemanju drugačnosti. Socialni demokrati ne podpiramo Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne Republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin.